у Львівській області, де АРМА - Національна агенція з питань розшуку незаконних активів визначила шляхом конкурсу управителя "Гарант М", який не може справитися зі своїми обов'язками: не може закрити зарплату працівникам, не може подолати труднощі з проривами, не може привести в експлуатацію ТЕЦ. І фактично сьогодні, дякуючи тільки тому, що плюсова температура, але вже мерзнуть і садочки, і школи, і лікарні, і ми можемо мати ситуацію з виходом людей на вулицю і проривами, і Алчевськ, нагадування про Алчевськ і нагадування про Смілу, як це було в попередні роки. Ми звертаємося до Кабінету Міністрів України, до Прем'єр-міністра України допомогти регіональній владі визнати цю ситуацію як техногенну ситуацію регіонального рівня, допомогти винайти кошти для погашення заробітної плати працівникам, інакше сьогодні-завтра громадяни міста Новий Розділ і Новояворівськ вийдуть на вулиці, перекриють дороги міждержавного сполучення, тому що цю ситуацію треба усім нам разом вирішити і не допустити зриву опалювального сезону в цих малих містечках Львівської області. Сподіваємося на розуміння і підтримку з боку Кабінету Міністрів України. Дякую. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, сьогодні після засідання парламенту буде день істини день, коли аграрний комітет буде приймати рішення: а яким же чином буде діяти обіг землі в Україні. Я хочу нагадати передвиборні обіцянки партії "Слуга народу" і конкретно Президента, що він буде проводити в Україні народовладдя. Адже першим законом, який мав би бути поданий в зал Верховної Ради, мав би бути закон про всеукраїнський референдум. І саме за результатами всеукраїнського референдуму мав би Президент вносити пропозиції, як діяти з українською землею. Але наразі уряд, який представляє вас, колеги, вас, монобільшість, він подає законопроекти, якими дозволяє купувати землю тим, хто не проживає в Україні, дозволяє купувати землю іноземцям. Потім – 10 альтернативних законопроектів, і потім знову депутати від "Слуги народу" дають можливість купувати землю іноземцям, тілько вони починають ділити: цьому можна, цьому не можна. Колеги, від цього голосування буде залежати доля. Буде залежати доля країни, буде залежати доля української території, буде залежати доля українського аграрного сектору. Мають бути досить виважені позиції, і головне, ті позиції, які будуть захищати відповідно аграрний устрій. Подивіться на країни Європи, як вони розвивають агарний устрій. Кожен, хто може фактично обробляти українську землю, мають до неї доступ. Подивіться, будь ласка, колеги, як це відбувається в Німеччині, у Франції, коли земля не дається спекулянту, коли земля не дається інвестбанкіру. Земля дається тим, хто створює робочі місця і хто день і ніч проживає в сільській території. Ми закликаємо, колеги, вас, перше – не робити необдуманих кроків; друге – ми закликаємо відхилити законопроекти, які подані безпосередньо урядом і депутатами від "Слуги народу", де вони дозволяють купувати землю іноземцям, все ж таки іноземцям. І ми хочемо, щоб ми запровадили широку дискусію з українським народом через всеукраїнський референдум і за результатами всеукраїнського референдуму ми прийняли виважене рішення, адже сільськогосподарська земля – це 72 відсотки української території. Сільськогосподарська земля і аграрний сектор сьогодні приносять значну валютну виручку. Подумайте за бюджет, а від бюджету подумайте за всіх нас: вчителі, лікарі і всі ті, які отримують підтримку і безпосередньо заробітні плати з державного бюджету. Давайте зробимо це виважено. Давайте радитись з українським народом. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату Савчук Оксані Василівні, Оксана Савчук, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Івано-Франківськ. Ви знаєте, я хочу сьогодні сказати декілька тез, які турбують суспільство. В першу чергу, щоби влада не виглядала такою, яка не чує український народ. Чому ми сьогодні маємо так багато виходу людей на вулиці? Це відбувається по всій Україні. Тому що люди стривожені, вони не отримують запитання на ті відповіді, які їх хвилюють. Саме тому починають скликатися позачергові сесії більше як в 30 радах міських, обласних та районних по цілій Україні, саме тому люди виходять на вулиці мирними протестами, саме мирними, і висловлюють свою позицію. Чому вони це роблять? В першу чергу тому, що їм не байдуже те, що буде в нашій країні. Ті питання, які зараз всіх нас хвилюють, вони дуже важливі. Що буде з ринком продажу землі? Адже сьогодні, колеги, о 15 годині, коли буде засідати аграрний комітет, ми будемо розглядати 10 альтернативних законопроектів. І досі ми не розуміємо, як буде відбуватися процедура ринку землі, чи зможе український селянин її купити, чи зможе український фермер бути конкурентоздатним для того, щоби мати можливість отримати землю і її обробляти. Питань надзвичайно багато, а відповідей на них не так багато. Я прошу сьогодні всіх, всіх в першу чергу пам'ятати, що для української громади земля - це, знаєте, це як наш код ідентичності, воно вшите в нас. Не можна просто відкрити ринок землі, не розуміти, що з ним буде. В неділю відбулися такі, знаєте, дуже багато різних зустрічей. В понеділок на Покрову фермери долучилися до масових таких мирних ходів, де вони передали в Адміністрацію Президента свої звернення. Прості люди, фермери, приїхали до Києва щоби сказати, що вони категорично проти Вони за те, щоби відбувся діалог по всій країні. Ви знаєте, 4 грудня у нас будуть парламентські слухання. Я закликаю аграрний комітет не приймати жодних попередніх законопроектів до того моменту, поки ми відбудемо ці слухання, поки ми будемо мати загальну концепцію того, що буде відбуватися. І на завершення. Давайте пам'ятати, що ми завжди декларували відкритість з громадою. Сьогодні, якщо громада прийде до нас, то, будь ласка, простягнімо їм руку, поспілкуймося, домовимося. І я думаю, що тоді в українському суспільстві буде той мир, і наш парламент буде таким продуктивним, чого очікує від нас ціле суспільство. Дякую вам. І продуктивного всім дня.

Сергій Шахов, Луганщина. Шановні колеги, сьогодні в українського народу відбувається дежавю. Всі дивляться камери в залі бардак, шалені темпи закінчені. Подивіться сьогодні в порядок денний: судова реформа, знову узурпація влади, знову на порядку денному земля українська, продаж стратегічних підприємств, зруйнування вугільної промисловості. Сьогодні звертаюся до кожного з вас, до кожної з фракцій, опозиції, монокоаліції, всіх мажоритарників: зверніть увагу на локомотив економіки нашої держави – вугільну галузь. Наша команда в четверте приходила на Кабмін, запрошую всіх вас, повністю звернути увагу на шахтарів, які сьогодні вже 5 місяців залишаються без заробітної плати. 3 роки з цієї трибуни я говорив про шахтарів. Зверніть увагу про виплату заробітної плати, діти голодують, мамки з дітьми стоять в магазинах в амбарні книги записуються, беруть продукти харчування. ХХІ століття сьогодні на дворі! Дивіться, куди ми скочуємося. Вугілля закуповується в Африці, в Єгипті. Контрабандою завозиться звідки? Завозиться з Російської Федерації. Чому сьогодні 100 мільйонів вугілля, яке можна добувати в Луганській області, в Донецькій області, в Волинській області, і це об'єднаю всю країну, і захід, і схід, чому сьогодні взагалі руйнується? Зверніть увагу на міністра Насалика, який сидів отам і нічого не зробив, тільки поставили 8 шахт на закриття. Ми вимагаємо негайного аудиту тих шахт. Ми вимагаємо негайного аудиту роботи Міністерства вугільної галузі і енергетики попередників і сьогоднішнього міністерства, які нібито об'єднали, екології та енергетичної галузі. Немає сьогодні нічого з того, що можна було розбудовувати. Немає того міністерства відбудови Донбасу. Треба негайно втрутитися в ситуацію, заплатити борги шахтарям - мільярд гривень. Ми вимагаємо зараз, бюджетний комітет, в перерві не йти в буфет, а вийти і прийняти рішення про внесення змін до бюджету 2019 року про внесення зарплати шахтарям в розмірі мільярда гривень. Виплатити зарплату за 2015-й, 2016-й, 2017-й і 2018-й роки. Також зверніть увагу на блокаду. 70 тисяч шахтарів сидять на тій території, а хто - поїхавши гастарбайтерами в Польщу вчити польську мову… ШАХОВ С.В. … поїхали вчити російську мову в Пітер, Москву, в Ростов, кинувши своїх дітей напризволяще. Шановні народні депутати, народні депутати, зверніть… Соболєв Сергій Владиславович, фракція "Батьківщина". Вся історія України і українства – це боротьба за землю. Колись століттями тікали в козацьку вольницю для того, щоб мати свій наділ землі, а не працювати на пана або поміщика. Це була теж історія України. Коли сталінський режим почав колективізацію, яка закінчилась Голодомором і від 7 до 10 мільйонів українців, втративши землю, віддавши її в так звані колгоспи, потім пішли голодною смертю, вони, їх діти і їх нащадки, я думаю, цей сесійний зал не має права нехтувати пам'яттю мільйонів українців. Ви не маєте права згідно з Конституцією давати право на продаж земель сільгосппризначення. Читайте Конституцію. Ви не маєте права дозволити іноземцям купувати цю землю. Почитайте ваш законопроект, "Слуги народу", який ви внесли, де ви дозволяєте компаніям з іноземними інвестиціями з першого року, які пропрацювали 3 роки в Україні, продавати землю. Що ви робите? Коли ви дозволяєте фактично через 5 років вільні купівлю і продаж земель іноземцям - і ви це називаєте реформами? Реформами для кого? Замість того, щоб підтримати фермерське господарство, індивідуальні сільськогосподарські підприємства, замість того, щоб викуповувати землю у тих, хто не хоче її обробляти, в державні банки, а далі продавати право оренди. Ви хочете так званий ринок землі для того, щоб в Україні знову був голодомор. Невже не зрозуміло, що фермер, який працює на землі, завжди підтримає село, школу, дитячий садочок? Хто буде підтримувати - великі агрохолдинги? - школи і дитячі садки, села? Де ви таке бачили? Саме тому фракція "Батьківщина" вимагає одного. Законопроект про купівлю і продаж сільгоспземель можливий тільки в одному випадку: земля викуповується державою, земля здається в довгострокову оренду державою. Це є відповідь на ті виклики, які сьогодні стоять. Я вже не кажу про землі, які будуть купуватися і продаватися в окупованому Донецьку чи в анексованому Криму. Ви почитайте свої законопроекти. Схаменіться! Будь ласка, народний депутат Лабунська Анжела Вікторівна, політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Шановні колеги! Вчора на Донбасі загинуло двоє українських військовослужбовців. Серед них жінка Ярослава з Полтавщини. В неї залишилася 13-річна донька. Її батько загинув в "Айдарі" в 2015 році. І тепер вся родина возз'єдналася на небі. Власне, це дуже жорстке свідчення того, що на Донбасі не "пострілюють", а стріляють. І в цьому контексті дуже важливою була вчорашня заява переговорної групи у Мінську, яка дуже чітко від української сторони заявила, що ніякого політичного блоку не може бути без без виконання ключового - безпекового. Так само українська сторона вчора дуже чітко заявила, що Росія має вивести іноземні війська і техніку, і має бути вирішене питання кордону. Це саме та позиція, яку займала і команда Порошенка всі ці роки. І ми вітаємо цю заяву, і вважаємо, що дуже важливо в тому, щоб переговорна група зайняла правильну позицію, стали акції "Ні капітуляції!", які допомогли владі скорегувати позицію і так само показали нашим партнерам іноземним, що Україна ніколи не зрадить людей і людей і території. І в цьому контексті, друзі, нам би хотілося, щоб у владі припинилася какофонія і безлад, який існує в комунікаціях, коли група в Мінську, а ми переконані, що вона робить ці заяви узгоджено з Офісом Президента, говорить правильні речі: "формулу України". В той же час міністр закордонних справ говорить вчора про те, що для того, щоб ми вистояли, нам потрібно третину зарплат і пенсій забрати у наших пенсіонерів, протиставляючи пенсіонерів ласка, наша команда 5 років посилювала українську армію, причому крок за кроком і виплачуючи, і піднімаючи соціальні стандарти. І не треба, будь ласка, розводячи армію, протиставляти її пенсіонерам, це неправильно. У п'ятницю ми чекаємо міністра закордонних справ України, міністра оборони в парламенті для того, щоб з перших вуст почути, яка є "формула України". І, ви знаєте, не треба нав'язувати нам формул капітуляції, сьогодні очевидно, що це неправильно. Ми повинні з вами в бюджеті передбачити серйозне серйозне фінансування української армії, на всіх майданчиках ми маємо починати з одного: російські війська, російська техніка мають вийти з території України. І дуже важливо вже цього тижня в парламенті створити тимчасову спеціальну комісію за пропозицією "Голосу", "Європейської солідарності", до якої доєдналися і наші колеги з більшості, для того щоб парламент перестав бути статистами у питанні зовнішньої політики і в питаннях насправді реінтеграції. Ви знаєте, дуже добре, що попередній парламент зробив велику послугу нинішньому: ми прийняли Закон про реінтеграцію і особливості місцевого самоврядування до 31 грудня, а не до жовтня. Уявіть тільки собі, якби він був прийнятий до жовтня, що б зараз відбувалося в парламенті і на вулиці, які б тут були страшні голосування, а ви… Десять секунд, будь ласка, дайте Слово надається народному депутату Бакунцю Павлу Андрійовичу, позафракційний. Бакунець Павло, 122 виборчий округ, Жовківщина, Яворівщина. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, сьогодні на дворі сонце, сьогодні в цьому залі вам всім тепло, а мешканцям багатотисячного міста Новояворівська, рівно ж і міста Новий Розділ на Львівщині, немає тепла ані в оселях, що гірше, немає тепла в школах, що ще гірше, немає тепла в садочках. Добре, що Господь сьогодні дає гарну погоду і рятує від холодів. до осель прийдуть холоди, а з холодами прийдуть хвороби. Хвороби не тільки для дорослих людей, але і для дітей, для цілих сімей. Так, звичайно, АРМА визначила управителя, аби вони ТЕЦами управляли в цих містах, так зване ПП "Гарант Енерго М". Однак вони не роблять нічого. Сам особисто був на ТЕЦ: нічого не роблять в місті, не видають людям зарплати, призводять до техногенної катастрофи. Я прошу всіх вас, прошу Прем'єр-міністра, адже АРМА підзвітна їм, аби викликати сюди представників АРМА, аби вони доповіли нам, чому така ситуація в таких багатотисячних містах, коли завтра на дворі вже будуть холоди. Це перше. І друге. шановні народні депутати, великий Митрополит Андрей Шептицький говорив, що кожна влада дана згори, від Бога, і вона призначена служити людям, а не управляти ними. А сьогодні я засуджую дії цієї влади, яка не те що б служити і радитися, а у вигляді управління прислала сюди, в Київ, поділ на райони нашої Львівщини. Ніхто не враховує якихось історичних моментів, два величезні райони, Яворівський і Жовківський, залишаються без свого округу. Це зовсім ненормально. Тому я думаю, що, звернувшись до нашого міністра, до цілого Міністерства розвитку територій і громад, для того, аби розглянули можливість створити з цих двох районів окрему одиницю, окремий район, який буде спроможний жити і контролювати життя на цих територіях, це надзвичайно важливо. Хто в це не вірить, запрошую приїхати на Яворівщину, поїхати на кордон "Грушівський" і подивитися, яка прекрасна дорога зустрічає кожного мешканця, який в'їжджає на територію України. Слава Україні! Приходько Наталія Ігорівна, "Опозиційна платформа – За життя". Микола Скорик. Шановна президія, шановні колеги, шановні громадяни України! Дозвольте мені поінформувати вас з наступного питання. Команда "Опозиційної платформи – За життя" зареєструвала в парламенті проект Постанови за номером 2198 щодо створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі. Я хотів би з цієї високої трибуни подякувати нашим колегам із фракції "Слуга народу", із фракції "Батьківщина", із групи "За майбутнє", які надали своїх представників до цієї, можливо, створеної Тимчасової слідчої комісії. Я можу сказати, що, якщо ця комісія буде створена, це буде історичний момент, до якого українське суспільство йшло 5 років. 5 років наша команда вимагала в парламенті створення цієї тимчасової слідчої комісії. Сьогодні це питання буде розглядатися на регламентному комітеті, і мені б дуже хотілося, щоб у представників всіх фракцій вистачило політичної волі для того, щоб підтримати це питання. Мені б дуже хотілося, щоб відповідно це питання ще на цьому тижні попало до сесійної зали і було проголосовано українським парламентом. Мені б дуже хотілося, щоб інші дві фракції, які поки що не надали своїх представників, змінили свою точку зору і, все ж таки, надали своїх кандидатів для роботи в Тимчасовій слідчій комісії щодо подій 2 травня в Одесі. Я вважаю що робота цієї комісії надасть серйозний поштовх для розслідування цих подій, дасть серйозний меседж українському суспільству, що дійсно влада змінилася, що влада дійсно хоче розслідувати злочини попередніх років, що влада дійсно налаштована на те, щоб знайти і покарати винних у подіях на Майдані, у вбивстві в Одесі, у резонансних вбивствах, які сталися за ці роки. Це буде дійсно демонстрація того, що влада змінилася, а не змінилося тільки обличчя, не змінилося тільки прізвище. Це буде моментом, який дійсно зможе згуртувати українське суспільство, який дасть поштовх для дійсно громадянського миру і об'єднання нашого суспільства навколо тих цілей, які дійсно потрібні Україні. Тому що ми маємо розуміти, і це має розуміти кожний громадянин, це має розуміти світова громада про те, що в Україні

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ми перебуваємо в розгляді Державного бюджету на 2020 рік. І давайте проаналізуємо хоча би одну із статей видатків у Державному бюджеті: більше третини всього бюджету – це більше 400 мільярдів гривень – планується в наступному році витратити на обслуговування і погашення державного боргу. Чи можна собі уявити, щоби будь-яка держава могла собі дозволити таке, щоби третину бюджету віддавати по зовнішніх боргах? І та угода, яка була підписана міністром фінансів колишнім пані Яресько, яка є абсолютно невигідною для України, яка ставить фактично українську економіку на коліна і програмує її на вічний неуспіх, тому що, якщо ми починаємо рости більше як 3 то ми починаємо платити зовнішнім кредитором незрозумілу і невідому суму, яка не зафіксована в угоді про реструктуризацію боргу, а потім ми задаємо собі питання, а за які кошти піднімати соціальні стандарти, як підвищувати мінімальні зарплати, пенсії, яким чином надавати допомогу для агарного сектору, яким чином виконувати інші інфраструктурні програми, зокрема, будівництво доріг. А ось ресурс є в бюджеті – 400 мільярдів гривень, які могли бути би спрямовані на підвищення соціальних видатків і коштів вистачає. Саме тому сьогодні моє звернення від нашої команди "Батьківщини", від всіх тих, хто розуміється, в чому полягають дійсно правильні підходи до формування бюджету, проводити негайні переговори з нашими зовнішніми кредиторами, підписувати нову угоду про реструктуризацію боргу, яка мала би врахувати реалії, коли українська економіка не може стогнувати. Ми не маємо собі права дозволити рости менше як 3 відсотки, тому що ми ніколи не наблизимося і близько до тих стандартів, які є в сусідніх країнах, хоча би в Польщі, я вже не кажу про інші країни Європейського Союзу. І якщо амбітні плани, які з цієї трибуни оголошував Прем'єр-міністр Гончарук, хочуть бути хоч на трошки реалізовані і українська економіка щоб почала рости тими темпами, які колись ми показували, а в часи уряду Юлії Тимошенко економіка росла 9 і навіть 12 відсотків ВВП, тоді потрібно, безумовно, змінювати угоду про реструктуризацію боргу. І ми звертаємося до уряду: при проведенні переговорів із зовнішніми кредиторами, при формуванні бюджету до другого читання дійсно змінити підходи і направити той ресурс, який буде іти на погашення боргу, на підвищення соціальних стандартів, які якраз і будуть сприяти тому, щоби запустилася українська економіка і підвищувалася платоспроможність українських громадян. Ось це та політика, українська політика, яка сьогодні потрібна вам, потрібна країні і за яку люди подякують і уряду, і українському парламенту.

шановні члени українського парламенту, вчора мені як народному депутату стало відомо, що бізнесмен Максим Микитась разом з посадовими особами Нацгвардії реалізував схему, за якою наші захисники-військовослужбовці, які мали отримати 50 квартир і 30 паркомісць в центрі столиці, після оборудки ділків були виселені к чорту на кулички – на окраїну Києва. Це все стало можливим завдяки оцінщику, який занизив вартість житла, вдумайтесь, на 81,6 мільйонів гривень. В Україні орудує каста оціночної мафії, яка занижує вартість квартир, що коштують мільйони, за декілька тисяч гривень, а вартість державних підприємств, на яких сиділи раніше "смотрящие" завищують до небес для того, щоб зберегти корупційні схеми. А це неотримані мільярди, мільярди податків, пенсії і зарплати нашим військовослужбовцям. Наш парламент має знищити цю радянську корумповану номенклатуру. Ми повинні прибрати людський фактор з оцінки шляхом впровадження інструментів діджиталізації. це буде важко, так, вони будуть поливати нас брудом, але тільки тоді, коли ми це зробимо, нам з вами буде не соромно дивитися кожному військовослужбовцю, який проливає кров за нашу Україну. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, час для виступів вичерпано. В мене є оголошення. Шановні колеги, нам необхідно сьогодні розглянути проект Постанови, реєстраційний номер 2265, про участь постійного представника Верховної Ради України у конституційному провадженні та №2266 про призначення Совгирі Ольги Володимирівни на посаду постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України. Саме тому звертаюсь з проханням провести комітет і терміново розглянути ці проекти постанови та надати Верховній Раді висновки щодо них. Пропоную комітету провести засідання о 12 годині на третьому поверсі в залі нарад. Це надасть нам можливість включити це питання до порядку денного пленарного засідання та розглянути його сьогодні. Дякую. Переходимо до розгляду законопроекту 1008, повертаємося, вірніше. Правка 190, Славицька. Народний депутат Бакумов. Дякую, шановний пане Голово. Я не буду на всіх своїх правках наполягати, особливо тих, які радше технічний характер містять. Але є низка правок, які для мене є суттєві, і я, з вашого дозволу, їх озвучу. Одна з них – це ця правка. Мова йде про те, що тут передбачено додати до пункту 3 частини першої статті 24 закону ще додаткову підставу для звільнення члена ВРП, а саме недотримання етичних стандартів. Але ж і це питання вирішено в пункті 4 цієї ж статті. Там йде мова про те, що в разі виявлення обставин, передбачених статтею 6 закону, а я вам цитую, про що йдеться в 6 статті. "Члени Вищої ради правосуддя у своїй діяльності та поза її межами повинні дотримуватися встановлених для судді етичних стандартів". Таким чином, ми будемо мати ситуацію, при якій фактично в двох різних пунктах одна і та сама підстава для звільнення буде. Це може бути підставою, не дай Бог, для того, щоб люди наплутали під час прийняття рішення посилання чи ще щось інше, і буде серйозне вікно можливостей і зловживання, будь-яких судових розглядів небажаних. Тому я вас прошу... Доброго ранку, шановні колеги. Ми продовжуємо сьогодні 1008. Оскільки ми знову переходимо до правок, які містять в собі слова "виключити", і ми бачимо, що правка номер 191 знов-таки містить слово "виключити із законопроекту", я нагадую, що все, що виключається із законопроекту президентського, то змінює модель і залишає попередні механізми, які існували. Що стосується даних, які зараз ідуть в ЗМІ, що повністю Верховна Рада відхиляє інші правки. Доводжу до вашого відома, що з 330 правок 50 правок було враховано. Цю правку комітет не підтримав. ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслане Петровичу, ви наполягаєте на голосуванні?

Ставлю на голосування… Не наполягаєте. Дякую вам дуже. Правка 192, Алєксєєв. Правка 192, Алєксєєв. Скажіть, будь ласка, на якихось правках будете наполягати? Включіть, будь ласка, мікрофон Алєксєєву. 10:50:47 АЛЄКСЄЄВ С.О. Доброго дня, шановні колеги! Я вчора висловлювався з цього приводу.

дуже прогресивний. За це велика подяка комітету, насправді зроблена величезна робота. Але погоджуюсь, що може бути концепція проекту, яку неможна руйнувати. Є дві речі, які суттєво насторожують, чергове хотів би їх наголосити. Вони не дають змогу в першу чергу, власне, фракції "Голос" проголосувати за цей справді необхідний законопроект. Перше – це досі не пояснено зменшення кількості суддів Верховного Суду до 100 осіб. У той же час, коли ми маємо адекватний механізм, ми маємо висновки Громадської ради доброчесності, які чітко дають зрозуміти, хто з суддів має ризики, а хто не має ризики. Давайте проведемо адекватну кваліфікаційну переоцінку, будемо мати достатню кількість і при цьому якісний суд. На жаль, від цього відмовляються. Другий момент – тонке горлишко цієї реформи. Суд, який прийняв, скасував фактично рішення націоналізації "Приватбанку", суд, який заблокував конкурс на голову митної служби, заблокував фактично конкурс, яким був призначений в результаті Максим Нефьодов, суд, який поновив на посаді Голови Конституційного Суду пана Шевчука, і зараз цей суд буде розглядати всі скарги стосовно комісії. Колеги, ви створюєте тонке горлишко цієї реформи і вона має всі шанси провалитися як попередня. На правках не настоюю, прикро, що "Слуги народу" не почули, на жаль, цих адекватних, як на мою думку, пропозицій. Дякую. Дякую, Ярославе Романовичу. Ви наполягаєте на голосуванні за цю правку? Дякую. Правка номер 195. Колеги, що стосується правки 195. Хочу звернути вашу увагу, оскільки і на самому комітеті було дійсно враховано 55 правок від інших народних депутатів, правка 195 Стефанчука трошки розбалансовує модель. Тому ми хочемо цю правку поставити на підтвердження Верховної Ради і запитати Руслана Олексійовича, чи наполягає він на ній. Руслан Олексійович не наполягає. І ця правка розбалансовує модель. Будь ласка, давайте поставимо її на підтвердження Верховної Ради. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, автор автор правки не наполягає на ній. Комітет пропонує поставити її на підтвердження. Тому ставлю на голосування правку 195 народного депутата Стефанчука. Прошу визначатись та голосувати.

Правка 195. За – 49. Правка не підтримана. Переходимо далі. Правка 196, Кальченко. Не наполягає. 197, Князевич. Дякую. 198, Крулько. Крулько на своїх не буде наполягати правках? Дякую. ви не наполягаєте, так, на наступних правках? 200-а. Макаров. Включіть, будь ласка, мікрофон. Зараз голосування за скасування правки Стефанчука підтверджує те, що закон, проект закону був розбалансований і залишається розбалансований. А причина цьому те, що закон писався кулуарно. Те, що не були залучені фахівці, не були залучені наші міжнародні партнери, адвокати, депутати. Кожна з правок, яка подається і яка прийнята, намагається збалансувати закон. Але я боюсь, що кожна правка не може це зробити одним тільки голосуванням. На сьогоднішній день ми намагаємося включити до Комісії з питань доброчесності і етики, наприклад, членів Вищої ради правосуддя. Яким чином вони будуть обиратися, хто туди входить? І яким чином будуть працювати саме члени Вищої ради правосуддя, а не фахівці, не судді у відставці,

безпосередньо 195-а, стосувалась спільного засідання Комісії етики і доброчесності і Вищої ради правосуддя щодо звільнення члена ради правосуддя. І ми розуміємо, що ті попередні правки, які ми схвалили, роблять ці спільні засідання неможливим і буде стопорити рішення щодо звільнення членів Вищої ради правосуддя. Це що стосується правки Стефанчука. Ваша правка 200-а, зараз, яку ми зараз обговорюємо, стосується іншого. Просто ви деталізуєте, хто може призначатись Вищою радою правосуддя. Ми наполягаємо на редакції, яка запропонована законопроектом, щоб не було деталізації, а отже, звуження людей, які можуть бути, кола осіб, які можуть бути запропоновані Вищою радою правосуддя. Комітет вашу правку не підтримав. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на правці? На голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 200 народного депутата Макарова. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Правка не підтримана. Йдемо далі. Правка 207, Бабій. Не наполягає. 218 правка, Власенко. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Щодо 218 правки ситуація наступна. Згідно з рішенням Європейського Суду з прав людини у справі "Волков проти України" Вища рада правосуддя, тоді називалася вона Вища рада юстиції, є квазісудовим органом, квазісудовим органом, під час вирішення питання, пов'язаного із дисциплінарною відповідальністю суддів і питань зі звільнення суддів. Що пропонується зараз нам зробити в цьому законопроекті? Виявляється, що Комісія з питань доброчесності та етики буде буде сприяти врахуванню членами Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів громадської думки під час виконання ними своїх повноважень. Тобто, виявляється, рішення будуть вноситися не на підставі закону, а на підставі врахування громадської думки. Як це буде відбуватися? Ніхто не знає. Якщо прийде 100 людей з однією думкою, 100 людей з другою думкою, то як буде робити Вища рада юстиції, ніхто не розуміє, але я ніколи не чув, щоб судовий або квазісудовий орган, окрім закону, керувався громадською думкою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету? 10:59:16 ВЕНЕДІКТОВА І.В. Сергій Володимирович, мова йде дійсно про сприяння врахування громадської думки, але рішення приймає лише Вища рада правосуддя, ми навіть виключили правку 195, не буде спільного засідання. Наскільки ви пам'ятаєте, Президент Зеленський підписав Меморандум з громадськими організаціями щодо відкритості і прозорості, і залучення громадських організацій до всіх процесів, що стосуються судової влади. Тому сприяння громадській думці жодним чином не зменшує повноваження Вищої ради правосуддя. Правка 218 комітетом не підтримана. Дякую. Сергій Володимирович, ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 218, вона не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. – 87. Рішення не прийнято. стаття 28-1 стосується формування Комісії з питань доброчесності та етики. Але під час обговорення мені ніхто так і не дав відповідь, а чи працює у нас в країні Національне антикорупційне бюро, а чи працює у нас НАЗК, НАЗК, НАБУ і інші органи, які повинні за своїм статутом і за своїми функціями перевіряти те для чого нібито створюється Комісія з питань доброчесності і етики. Вона буде керуватися абсолютно неправовими підставами для винесення своїх рішень стосовно членів Вищої ради правосуддя. Я вважаю, що такий порядок формування і функціонування Комісії з питань доброчесності і етики, виходить за рамки логіки, на яку… Олеже Анатолійовичу, мова йдеться про Комісію з етики і доброчесності. НАБУ – це про злочини. То в даному випадку не треба злочини плутати з етичними нормами, тому ваша правка комітетом не підтримана.

За-79 Рішення не прийнято. Правка 227. Крулько. На якійсь будете наполягати далі? На якій? 11:02:39 229-а, Макаров. Ця правка стосується забезпечення організаційного і матеріально-технічно діяльності комісії, яка пропонується здійснювати секретаріатом Вищої ради правосуддя. Якщо ви уже створюєте таку комісію, то треба абсолютно інші… відміни від того, що пропонується в законі, порядок забезпечення. Оскільки таким чином Вища рада правосуддя може впливати на впливати на Комісію з питань доброчесності і етики. Якщо ви вже покладаєте на них функцію слідкувати за доброчесністю і етикою і будучи при цьому фінансово залежними, то функція така виконуватися буде набагато гірше. Я тому пропоную цю правку виключити. Абсолютно логічним є те, що секретаріат в даному случаї буде забезпечуватися саме з цього джерела фінансування. Крім того, ваша правка крім того, що виключає організаційно матеріальне забезпечення, не надає альтернативи, просто написано "виключити". Тому комітет правку не підтримав, залишаючи все ж таки фінансування те, яке передбачено законом. Комітет відхилив. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 229 Макарова. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. 11:04:25 За-78 Рішення не прийнято. Я дякую Руслану Князевичу за позицію по правкам. Дякую.

236-а, Соболєв. Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:04:56 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, я звертаюсь перш за все до фракції "Слуга народу". Подивіться, що відбулося. Три дні назад ви проголосувати за Закон про фізичних осіб-підприємців і про те, як їх знищувати. Вчора Президент Зеленський після зустрічі з громадськими організаціями фізичних осіб-підприємців приймає рішення два роки заборонити їх перевірку. ви розумієте, що роблять з парламенту? Тобто ви спочатку голосуєте за такий закон, а потім його скасовують! Давайте правду казати. Те саме і зараз. Моя поправка дуже проста: якщо це стосується державної таємниці і приватних подробиць життя особи, засідання повинно проводитися в закритому режимі в нарадчій кімнаті. Що тут не зрозуміло? Як таку норму можна знімати? Я вимагаю, щоб ця норма залишилася! І тоді проголосуйте за мою правку. Дякую. 11:06:04 ВЕНЕДІКТОВА І.В. Колеги, мова йде про закрите засідання і про нарадчу кімнату, не треба плутати "божье" з "праведным". Насправді закрите засідання Вищої ради правосуддя залишається, і безпосередньо випадки, коли проводиться закрите засідання Вищої ради правосуддя, якраз ті, про які ви зазначили, в законопроекті залишаються: особисті, конфіденційні речі, інтимного життя і так далі. Крім того, ті речі, які йдуть по рішенню членів Вищої ради правосуддя. Дійсно, позбавляється нарадча кімната. Це трошки про інше. Комітет не підтримав цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 236, народний депутат Соболєв. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-82 Рішення не прийнято. Правка номер 238, Шпенов. Не наполягає. Є Шпенов в залі? Ні. Дякую. 239-а. Яка? 240 правка, Князевич. Включіть, будь ласка, мікрофон. 11:07:24 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую, пане Голово! Я буду на 240-й, 252-й, 256-й, 286-й ще наполягати. Ця правка про наступне. Зараз чинна редакція статті 42 говорить про те, що дисциплінарне провадження розпочинається після того, як скарга відповідно щодо дисциплінарного проступку судді відповідає вимогам Закону "Про судоустрій і статус суддів", тобто є певні вимоги в законі, якою має бути скарга: належно оформленою, містити певні реквізити, належний суб'єкт бути... має бути скаржник тощо. А в редакції, яка прийнята в першому читанні і залишено до другого читання, передбачено, що одразу після отримання скарги, незалежно від того, відповідає чи не відповідає вона вимогам закону, має розпочатися дисциплінарне провадження. Це невірно, це суперечить законодавству взагалі цілісно

Насправді комітет, дійсно, не підтримав цю правку, оскільки змінюється, знову-таки, ми про моделі, Руслане Петровичу, змінюються підходи до розуміння моделі. І ми з вами про це вже говорили, і на засіданні комітету в тому числі. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 255 народного депутата Алєксєєва. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Правка номер 256, Князевич. Включіть, будь ласка, мікрофон. Колеги, автори законопроекту пропонують можливість розпочати провадження за анонімним повідомленням чи за самостійною ініціативою членів Вищої ради правосуддя. Ви розумієте які корупційні ризики несе така норма? Цілі ботоферми будуть створені, які будуть завалювати Вищу раду правосуддя анонімними скаргами, причому переслідуватися будуть саме принципові судді, які ведуть складні справи, в тому числі кримінальні справи, в тому числі справи за участю держави, в тому числі справи за участю українських олігархів. І ми зараз дозволяємо завалювати орган, який розглядає персональні справи і розглядає питання дисциплінарної відповідальності судді, дозволяємо завалювати цей орган анонімними Я пропоную зараз виключити згадку про те, що справи можуть порушуватись самостійно за ініціативою члена Вищої ради правосуддя… ВЕНЕДІКТОВА І.В. Олеже Анатолійовичу, ви вже лякали всіх на комітеті оцими такими, знаєте, гучними фразами - "анонімки". Но тут не йдеться про це мова. Уважно, колеги, почитайте цю статтю 42. Йдеться про те, що дисциплінарне провадження може розпочинатися після самостійного виявлення членами Вищої ради правосуддя з будь-якого джерела обставин. Тобто йдеться про те, що член Вищої ради правосуддя може дійсно знайти порочащую інформацію, наприклад, в засобах масової інформації, і почати перевірку. Що в цьому поганого? Тут не про анонімки йдеться. Комітет не підтримав. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на правці? 242 правка, Макаров. Комітет її не підтримав. Ставлю на голосування і прошу визначатись.

дозволяється порушувати провадження по скарзі, яка оформлена невідповідно до Закону "Про судоустрій і статус суддів". І почав я з 42 статті, тому що в 44-й чітко написано, що може бути порушена скарга, справа по скарзі, яка не підписана і не містить прізвища. Таким чином, ці 2 статті поєднані між собою. І так само, як я заявляв про те, що це ставить під сумнів незалежність суддів, тому ці всі статті між собою і всі правки пов'язані. Тому я наполягаю, що їх треба голосувати всі разом по черзі. І виключити можливість порушувати справу лише на підставі анонімного повідомлення і саме одним членом Вищої ради правосуддя без зазначення, де він взяв цю інформацію. Олеже Анатолійовичу, в даному випаду ваша правка просто по-іншому викладає норму. І у вашому викладенні пропадає про відмовлення у відкритті. Тому комітет не підтримав правку, тому що суттєво змінюються підходи до норми. Комітет відхилив. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 244 народного депутата Макарова, комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

За-76 Рішення не прийнято. Правка номер 245, Макаров. Дякую вам. 247-а, Крулько.

анонімні повідомлення, будь-які повідомлення, які не підписані, в яких не зазначений автор, не можуть бути підставою для порушення дисциплінарного провадження. Я взагалі є прихильником тієї норми, що скарги на суддів мають право подавати лише адвокати, які повинні ставити свій підпис, номер свого свідоцтва і гарантувати, що те, що там написано, написано свідомо, фахово. І вони несуть відповідальність своїм адвокатським свідоцтвом у тому випадку, якщо там написана якась нісенітниця або свідомий наклеп. Будь-які скарги, які пишуться анонімами в якихось соціальних мережах, які попадають поза будь-який установлений законом спосіб до Вищої ради правосуддя, не мають бути підставами для притягнення судді до відповідальності, тим більше до порушення такої справи і відволікання судді від розгляду судових справ і виконання своїх функцій… Олегу Анатолійовичу, мені здається, що народу України не сподобається та ідея, що скарги від простих людей, а не лише від адвокатів, відволікають суддю від правосуддя. Треба нагадати, що суддя якраз і знаходиться там і носить цю мантію для того, щоб розглядати і забезпечувати захист прав і основоположних свобод людей, громадян. Тому позбавлення прав громадян подавати скарги буде неправовим і, мені здається, в нашій державі абсолютно буде несправедливим. Тому правка не підтримана. Дякую. Ви наполягаєте на правці? Ставлю на голосування правку 254, народний депутат Макаров. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. Правка 255, Алєксєєв. Включіть, будь ласка, мікрофон. Ця правка стосується прав скаржника під час дисциплінарного провадження. Справа в тому, що запропонованою редакцією законопроекту поставили суддю переважно перед скаржником. І в запропонованій редакції законопроекту пропонується єдиною підставою для того, щоб переносити дисциплінарне провадження, розгляд дисциплінарного провадження є саме неповідомлення судді, а про скаржника нічого не йдеться. Своєю правкою я пропоную урівняти в правах скаржника і суддю, щоб скаржника також належним чином повідомляли і щоб це було також підставою неповідомлення належним чином скаржника для перенесення розгляду дисциплінарного провадження. Дякую за увагу. Колеги, словосполучення "в юридичних процесах", словосполучення "належним чином повідомлений", ми прекрасно знаємо по всім процесуальним кодексам, що це, в принципі, одна з можливостей затягування процесів. Тому зміни до законів, які запропоновані законопроектом 1008, максимально унеможливлювання зловживання затягування строками і процесами. Саме з цією підставою комітет правку відхилив. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 255 народного депутата Алєксєєва. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Правка номер 256, Князевич. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Ну, якось не зрозуміло мені. Якщо вважається, що людина, якщо неналежним чином, скаржник чи суддя, був повідомлений і це затягує процес, то чому ми хочемо добавити в 47 статті, що Дисциплінарна палата може розглядати скаргу і справу без участі судді чи скаржника саме, крім випадків, якщо він був неналежно повідомлений? Ми самі собі суперечимо. А насправді жодних розглядів без участі судді чи скаржника бути не може, це апріорі неможливо, тому що є величезна кількість інших поважних причин, які можуть унеможливити, наприклад, участь судді, якщо в нього призначені судові засідання, чи якщо, наприклад, людина захворіла, чи ще щось, чи скаржник не зміг вчасно добратися. Без їх участі розглядати справу означає відкривати вікно можливостей для зловживань. Цього допускати на законодавчому рівні неприпустимо. Дякую. Прошу підтримати мою правку. Руслане Петровичу, от якраз тут жодного протиріченн собі не має, оскільки частина третя містить конкретно норму: "У разі відсутності судді, скаржника розгляд дисциплінарної справи здійснюється Дисциплінарною палатою без їх участі за виключенням випадків, коли суддя не був повідомлений або повідомлений з порушенням частини четвертої…" Тобто тут же же про це йдеться. В даному випадку і не пропонувалась, і не підтримувалась правка, яка дозволяє по-іншому якось трактувати. Правка не підтримана комітетом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 256 народного депутата Князевича. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. Правка номер 257, Макаров. Включіть, будь ласка, мікрофон. Правка технічна. Я не знаю, чому її не прийняли на комітеті. Дивіться, написано, що в разі відсутності судді або скаржника розгляд дисциплінарної справи здійснюється Дисциплінарною палатою без їх участі, крім випадків, коли суддя… - а "скаржника" забули, пропустили, - не був повідомлений". Таким чином, суддю якщо не повідомлено, то справа розглядається. А скаржник якщо не повідомлений, то можна без нього розглядати справу. Скаржник в даному випадку такий самий учасник, якщо він, дійсно, має прізвище і знає, що він хоче брати участь у засіданні, його треба повідомити. Якщо не повідомили, то тоді треба переносити. Я би наполягав на включенні слова "скаржник", саме в цю правку. І прошу проголосувати, це робить.. 11:20:59 ВЕНЕДІКТОВА І.В. Олеже Анатолійовичу, ви правильно зазначили, що правка технічна. Вона не була врахована, тому що ми тільки що попередні три правки розглядали з цього ж приводу, врахована в інших процедурах. Комітет відхилив. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 257 народного депутата Макарова. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись. Голосуємо. За-84 Рішення не прийнято. Правка 258-а, Алєксєєв. А на яких правках будете ще наполягати? Остання? Включіть, будь ласка, мікрофон Алєксєєву. 11:21:37 АЛЄКСЄЄВ С.О. Шановні колеги! В запропонованому законопроекті значно скорочені строки дисциплінарного провадження. Взагалі ви включили турборежим по дисциплінарних провадженнях щодо суддів. Дана правка стосується того, що скоротили строки повідомлення дисциплінарного про час і місце засідання з 7 до 3 днів. Але людина може бути у відрядженні, ще десь, має час підготуватись. Абсолютно нормальний Абсолютно нормальний термін є 7 днів. Також абсолютно нормальний термін на дисциплінарне провадження щодо судді є 60 днів. Навіщо його скорочувати до 30 днів? Навіть ви не встигнете, якщо робляться якісь запити, навіть не встигне на них відповідь прийти. Навіщо до такого ступеня скорочувати ці строки? Дякую за увагу. Колеги, ну про який турборежим може йтися? Я вчора повідомляла вас, що мені прийшла на комітет відповідь від Вищої ради правосуддя, яку запитував голова комітету у 2014 році. Отак розглядаються скарги Вищої ради правосуддя, 5 років пройшло. Тому дійсно треба змінювати ці підходи до розгляду скарг Вищої ради правосуддя. Правка відхилена. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 258 народного депутата Алєксєєва, комітет її підтримує. Прошу визначатися та голосувати.

Пропозиції мої мають на меті забезпечити право особи, судді в даному випадку, на належний розгляд її справи. Особа повинна мати механізм захисту, в тому числі можливість подати власні пояснення щодо скарги, бути присутнім під час розгляду дисциплінарної скарги. В редакції, яка подана в законопроекті, виключили пункт, точніше, згадку про те, що під час підготовки справи здійснюється додатково збір інформації і збирається пояснення судді та скаржника, і ознайомлюються з суддівським досьє. Я вважаю, що цей, як ви сказали самі, турборежим щодо проведення дисциплінарного провадження буде шкодити насправді правосуддю і незалежності суддів. Тому від 3 років розгляду до 3 днів є дуже велика різниця, я думаю, що між ними можна знайти нормальний порядок розгляду, справедливий. Олеже Анатолійовича, ваша правка безпосередньо не стосується строків, не треба вводити залу в оману. Ваша правка стосується безпосередньо виключити підпункт 13 пункту 3, а це дійсно відноситься до збору інформації і її оброблення. Саме тому комітет не підтримав дану правку, залишаючи президентський законопроект. Я думаю, що комісія зможе і члени даної комісії зможуть розібратися, яким чином збирати інформацію, і не можна позбавляти їх права це робити. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 261 народного депутата Макарова. Комітет її не підтримав, прошу визначатись та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. Скажіть, будь ласка, ви будете наполягати на наступних правках? 63-я, Макаров. 11:26:06 МАКАРОВ О.А. Дивіться, що зараз пропонується: суддя та скаржник мають бути повідомлені про засідання Дисциплінарної палати не пізніше ніж за три дні. Було сім днів. Ви розумієте, що це суддя, у нього є розклад справ, він має підготуватись, якщо він іногородній, він має взяти квитки, підготувати свій виступ, ознайомитись з матеріалами справи? Чому ми сім змінили до трьох? Скорочення цього строку повідомлення призведе до неможливості судді належним чином підготуватися та взяти участь в розгляді своєї справи на засіданні Дисциплінарної палати, що в свою чергу може негативно позначитись на здатності судді ефективно захищатися під час висунутих проти нього звинувачень і робити суддю вразливим до необґрунтованих переслідувань. Також строк повідомлення судді повинен бути збільшений до 7 днів, я на цьому наполягаю. Прошу проголосувати, це нормальна норма: 7 днів дати людині для того, щоб підготуватися і приїхати на засідання. Три дні - це просто виклик, як в армії: бігом прийшов - і починай розглядати свою власну справу. Так не можна. 11:27:16 ВЕНЕДІКТОВА І.В. Олеже Анатолійовичу, кожного дня судді приймають рішення іменем України. І вони розуміють, що за кожне своє рішення, прийняте і винесене іменем України, вони зможуть відповісти своїм власним ім'ям. Тому я думаю, що вони готові до цього. З іншого боку, коли ми бачимо, виклики на конференції даних суддів з усіх куточків України по "інтерконтиненталях", вони встигають підготуватися і виїхати за одну добу. Я думаю, що для таких достатньо потужних і поважних причин, як виклик в раду правосуддя, вони зможуть приїхати і надати інформацію. Правка не підтримана. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? 263-я, Макаров. Комітет не підтримує правку. Прошу визначатися та голосувати.

я не знаю, до чого тут участь суддів у конференції, закидати суддям натяк, що вони підвищують свій професійний фаховий рівень і відвідують конференції. Я тоді не знаю, про що ми говоримо, про який закон ми зараз… який закон ми зараз розглядаємо. А правка 265 стосується наступного. Зараз виключили з закону статтю, в якій йдеться: "За вмотивованим клопотанням судді Дисциплінарна палата також може ухвалити рішення про розгляд дисциплінарної справи у закритому засіданні, якщо це є необхідним для забезпечення незалежності судді. судді. Рішення про розгляд дисциплінарної справи у закритому засіданні на цій підставі вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Дисциплінарної палати". Нормальна правка, яка яка передбачає можливість проведення в закритому режимі тільки в тих випадках, коли потрібно забезпечити незалежність в суді. Чому її виключили? Чому це з закону виключили? Я пропоную повернути цю правку. Олеже Анатолійовичу, ми зараз говоримо про 265 правку? 265-а, Олеже Анатолійовичу. Да. Просто насправді це ви пропонуєте виключити підпункт 14 пункт 3 розділу I. Тому ми пропонуємо залишити президентську редакцію. Якщо ви подивитеся, то в попередній редакції… Да, звичайно, це редакція президентського законопроекту, я вам нагадую, і по даній моделі залишається закрите засідання дисциплінарної палати на двох підставах, і вони викладені. Правка відхилена комітетом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Правка номер 265 народного депутата Макарова. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. 11:30:34 За-76 За-78 Рішення не прийнято. Правка 273, 268-а, Князевич. 269-а, Макаров. Включіть, будь ласка, мікрофон. Ірина Валентинівна, вам буде зручніше, якщо б ви бачили, які правки президентський проект виключає. Я кажу про ті правки, які він виключив, саме які регулюють порядок проведення закритого засідання. Стосовно правки 269. Дана правка зберігає норму у чинній редакції, виходячи з наступного: "Принцип роботи колегіального органу передбачає прийняття єдиного рішення за результатами спільного аналізу та обговорення саме в нарадчій кімнаті з метою недопущення будь-якого стороннього впливу на думку членів органу. Таємниця нарадчої кімнати є гарантію принципу незалежності членів ради, підпорядкування їх лише закону та забезпечення необхідності умов для ухвалення колегіальним органом рішення". Моя правка стосується можливості обговорення рішення в нарадчій кімнаті. Чому президентський проект це виключив, мені не зрозуміло, пояснення ніякого немає. Колеги, хочу вас повідомити, що питання закритих засідань і нарадчих кімнат неодноразово обговорювалося на засіданні комітету стосовно законопроекту 1008. Знову - таки наголошу на тому, що дійсно змінюється модель, дійсно ми відходимо в даному випадку від нарадчих кімнат. Тому для того, щоби залишати не розбалансованою модель і безпосередньо те уявлення, як мають проходити засідання, правка Олега Анатолійовича відхилена була комітетом. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставиться на голосування правка 265 народного депутата Макарова. Комітет пропонує відхилити цю правку. Прошу голосувати та визначатися. 269, я перепрошую, За-72. Рішення не прийнято. Наступна правка 270, народного депутата Макарова. Ви наполягаєте? Будь ласка. Я тут дуже коротко скажу, що рішення Дисциплінарної палати передбачалося в п'ятиденний термін, написання і видача, зараз – в триденний. Ну, ви всі знаєте, що і в п'ятиденний термін не встигали, і треба зараз боротися за те, щоб виконувалася існуюча норма, а якщо зменшити її до 3 днів, вона також не буде виконуватися. Для чого це робити? Для того, щоб, знову таки, розбалансувати роботу Дисциплінарної палати? Мені не зрозуміло. Я пропоную проголосувати мою правку і повернути п'ятиденний термін. На сьогоднішній день це семиденний термін. І тому... А ви пропонуєте зробити п'ятиденний термін. Тому, колеги, ідея строків, ви бачите, проходить червоною ниттю в нас: змінюється все на триденний термін. Саме тому правка Макарова була відхилена комітетом. Ви наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте. Ставиться на голосування правка 270 народного депутата Макарова. Комітет пропонує її відхилити. Прошу голосувати та визначатися. За-72 Рішення не прийнято. Наступна правка 271, народного депутата Алєксєєва. Ви наполягаєте?

то чому ми звужуємо строки з 30 до 10 днів щодо подачі скарги відповідної на рішення Дисциплінарної палати? Навпаки, якщо ми хочемо забезпечити права скаржника, ми б мали за логікою розширити ці строки, ми їх звужуємо. 10-денні строки є занадто малі, як на мене. Є випадки, коли в 10-денний строк навіть не виготовляється рішення Дисциплінарної палати. Ледь-ледь люди встигають в 30-денний строк. Якщо ми зараз встановимо такий пресічний короткий строк, це значно обмежить можливості для оскарження таких рішень. Я пропоную залишити ті строки, які є, хоча би вони на практиці менш-більш є достатніми для того, щоб належним чином оформити скаргу на рішення Дисциплінарної палати. Дякую. Руслане Петровичу, ну, давайте ж будемо послідовними. Якщо ми дійсно хочемо прирівнювати в правах і скаржників, і суддів, і членів комісії, давайте розуміти, що в даному випадку, якщо ми зменшуємо строки на розгляд і строки приїзду суддів, і так далі, в даному випадку зменшуються, це логічно, і строки на подачу скарг. 10-денний термін - це достатній термін для подачі скарги. Комітет відхилив правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка, ви наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте? Руслан Петрович! Да. Шановні колеги, ставиться на голосування правка 272 народного депутата Князевича. Комітет правку відхилив. Прошу голосувати та визначатись. За-78 Рішення не прийнято. Правка 273, народного депутата Осадчука. Не наполягаєте. Правка 274, народного депутата Власенка. Звичайно. Будь ласка, Сергій Володимирович. 11:36:25 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане головуючий. Я просто хочу нагадати, що нема такого принципу будь-якого процесу, в тому числі і дисциплінарного процесу, як швидкість. Є об'єктивність, всебічність, законність, повнота, а швидкість – такого принципу немає. Це перше. По-друге, в законі, який існував до цього законопроекту, і так були скорочені строки розгляду і скарг, і заяв, взагалі всі процесуальні строки були скорочені. Коротші строки лише під час провадження по виборчих справах, бо це обумовлено швидкоплинністю виборчого процесу. Тому у мене чергове питання: навіщо і чому? Бо це найбільші питання, які ми задаємо під час обговорення цього законопроекту. Ми питали, чому скорочення суддів з 200 на 100, чому перемішані повноваження Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії: У мене чергове питання: чому скорочено строк з 30 днів до 10 на подачу скарги? І у мене просте питання до вас, пані доповідачка. Я бажаю вам в подальшому скористатися цими строками для себе. Сергій Володимирович, я вам безмежно вдячна за вашу добру і щиру душу, і за такі побажання. Відповідь на моє питання буде стосуватися тієї ж самої правки і Руслана Петровича Князевича, бо це однакові абсолютно правки. І відповідь ви вже отримали. Знову-таки наголошую на тому, що треба боротися не тільки із законодавчим спамом, але і з спамом скаржників. І тому це для балансу моделі це абсолютно є логічним і прийнятним. Комітет вашу правку відхилив, Сергій Володимирович. Ви наполягаєте? Народний депутат Власенко, ви наполягаєте? Ваша. Так, наполягаєте, да. Ставиться на голосування правка 274, народного депутата Власенка. Комітет правку не підтримав. Прошу голосувати та визначатись.

За-73 Рішення не прийнято. Правка 275, народного депутата Пузанова. Наполягаєте? Не наполягаєте. Правка 276, народний депутат Осадчук. Не наполягає. Правка 277, народного депутата Макарова.

Включіть мені, будь ласка, час, бо нам закривали тут спочатку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть, будь ласка, спочатку час народному депутату Макарову. І не закривайте його більше. Пропонується повернути редакцію, яка передбачає, що подання скарги на рішення Дисциплінарної палати про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді зупиняє застосування дисциплінарного стягнення. Президентський законопроект чомусь виключив цю норму. На особу не можна накладати дисциплінарне стягнення у період її оскарження. З метою недопущення негативних наслідків, як виконання оскаржуваного рішення, так і можливого подальшого повороту виконання варто залишити цю норму у діючій редакції. Це очевидний факт. Прийняте рішення, людина не погоджується, оскаржує це рішення у передбаченому законом порядку. І в цей час він може продовжувати виконувати свою роботу, дочекавшись рішення за своєю скаргою, крім окремих випадків, коли, про це написано, скарги про відсторонення. Я переконаний, що треба залишити цю норму у старій редакції. Дякую. ми прекрасно розуміємо, що залишаючи… змінюючи одні редакції норм, залишаючи інші редакції норм, про що ми приводимо? Ми приводимо до таких собі правок, які будуть повністю гальмувати механізм роботи. Тому комітет дану правку відхилив. Ви наполягаєте на голосуванні? Шановні колеги, ставиться на голосування правка 271 народного депутата Макарова. Правка комітетом відхилена. Прошу голосувати та визначатись.

За-80 Рішення не прийнято. Правка 278, народний депутат Бабій. Не наполягає. Правка 279, народний депутат Осадчук. Не наполягає. правка 281, народний депутат Макаров. Будь ласка. Колеги, зменшення строку на розгляд апеляції в 12 разів, з 60 до 5 днів, є радикальним і необґрунтованим строком. Протягом 5 днів неможливо глибоко дослідити обставини справи з метою їх неупередженої та об'єктивної оцінки. Дотримання 5-денного строку на практиці є надзвичайно складним. А постійне порушення цього строку підриватиме довіру до законності такої процедури та до Вищої ради правосуддя в цілому. З огляду на це пропонується скоротити строк, але не в 12 разів, а хоча б давайте з 5 днів до 10, я пишу. Давайте проголосуємо цю норму. 5 днів не буде дотримуватись у будь-якому випадку. Дякую.

Олеже Анатолійовичу, ви кожного разу давали можливість виступити Валентині Іванівні Данішевській по всіх питаннях, які вважали важливими для судової влади, а це були майже всі питання. Тому всі питання піднімались на комітеті і обговорювалися. Тому комітет все ж таки залишився на тій позиції, що в питаннях строків буде прописано як зазначено в законопроекті. Комітет правку відхилив. Ви наполягаєте на голосуванні? Шановні колеги, ставиться на голосування правка 271 народного депутата Макарова. Правка комітетом відхилена. Прошу голосувати та визначатись. За-78 Рішення не прийнято. Наступна правка 282, народного депутата Макарова. Наполягаєте? Прошу. Власне, мова йде тут про строк виготовлення рішення, з 5 днів змінюється до 3-х, але не в цьому справа. Це моя остання правка. Я хочу сказати, що розгляд цього законопроекту як в першому, так і в комітеті, так і в засіданні пленарному, говорить про те, що цей закон не збалансований. Ми всі намагаємось його покращити, але покращити цей законопроект не вдається. Чому? Бо при його розробці не були залучені фахівці, не дослухались до думки Верховного Суду, в результаті він є розбалансований і він буде шкодити, повірте мені, шкодити інвестиційному клімату в Україні. І міжнародні установи, і асоціація… Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата і Спілка українських підприємців висловили своє велике занепокоєння намаганням таким чином втрутитись у незалежність судової системи. Ми не будемо підтримувати цей закон. Дякую. Олеже Анатолійовичу, ми зараз, і шановні колеги по залу, ми зараз обговорюємо скарги до Вищої ради правосуддя. Тому, звичайно, прекрасно згадувати про інвестиційний клімат в даному випадку, про все решта. Але наші з вами виборці, абсолютно всіх фракцій, хочуть справедливого суду. Хочуть, щоб Вища рада правосуддя надавала вчасно свої висновки по тим суддям, які вважалося, чи вважається, приймали неправосудні рішення. Тому тут питання строків залишається. Комітет залишив. Ми знову-таки обговорюємо строки. Комітет залишив попередні, які зазначені в моделі, строки. Правку не підтримав. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте Наполягаєте. Шановні колеги, ставиться на голосування правка 282-а народного депутата Макарова. Комітет правку пропонує відхилити. Прошу голосувати та визначатись. За-75 Рішення не прийнято. Наступна правка 283-я, народного депутата Кальченка. Не наполягаєте? Наступна правка 284-а, народного депутата Крулька Івана Івановича. Іван Іванович Крулько, будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні народні депутати, я зараз звертаюся до президії Верховної Ради і до депутатів фракції "Слуга народу". Послухайте уважно, чого стосується ця поправка. Ця поправка стосується того, щоб рішення конкурсної комісії з обрання членів ВККС і етичної комісії, яка оцінюватиме звільнення членів Вищої ради правосуддя, оскаржувалася до Верховного Суду України. Якщо ви цю поправку не підтримаєте, то всі скарги будуть надходити до окружного адміністративного суду Києва, цього одіозного суду, який виносить скандальні рішення. Давайте подумайте добре, тому що тоді складеться враження в усіх, що далі буде діяти телефонне право і суд буде діяти за принципом "чего изволите". Тому я пропоную для того, щоби не було таких одіозних більше рішень суду хоча би по цих питаннях, приймаємо цю поправку. І всі рішення і скарги будуть розглядатися Верховним Судом України. Будь ласка, підтримайте цю поправку, вона є надзвичайно важлива для цього законопроекту. Дякую. Іване Івановичу, ми вчора про це говорили з паном Юрчишиним і про це дійсно вчора проговорювалося з фракцією "Голос", що необхідно… і ЗМІ про це так само говорять, що давайте ці скарги передамо до Верховного Суду. Йдеться про конкурсні комісії, там оскарження конкурсної комісії, а не рішень ВККС та ВРП. Тому, якщо ми уважно подивимося 284 правку, ви побачите, шановні колеги, подивіться її,

10 секунд. 11:48:03 КРУЛЬКО І.І. Шановна пані голово комітету, я, по-перше, вам хочу подякувати, що сьогодні ви хоч правки коментуєте, бо вчора ми без коментарів обходилися, дякую вам за це. Але я пропоную, тоді давайте з цієї поправки…

Іване Івановичу, давайте, ви що ще хотіли? По всіх будете? Добре. Шановні колеги, ставиться 284 правка народного депутата Крулька, комітет правку відхилив. Прошу голосувати та визначатися. За – 82. Рішення не прийнято. Шановні колеги, правка 285, народного депутата Бужанського.

Колеги, абсолютно правильно, це правка, яку на той момент просто недогледів комітет, оскільки ми прописуємо в законопроекті процедуру, як це проводиться. Це дійсно і "Перехідні" положення. Тобто правильно називати це "Прикінцеві та Перехідні". Комітет підтримує правку народного депутата Бужанського. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця підготуйтесь до голосування. Є пропозиція народного депутата Бужанського, правка 285, вона була відхилена комітетом, але станом на сьогодні комітет не заперечує, та, наскільки я розумію, пропонує підтримати цю правку все ж таки. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування.

Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця підготуйтесь до голосування.

Готові голосувати? Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати за правку 285 народного депутата Бужанського.

взагалі правка стосується "Перехідних", тепер вже "Перехідних і Прикінцевих положень", які, як на мене, взагалі є квінтесенцією цього закону. Ми говоримо про закон, величезне тіло закону, а суть закону криється у "Перехідних положеннях", які ми тихенько, з дня набрання чинності цим законом, який одразу набере чинності після того, як буде опублікований, припиняються повноваження Вищої кваліфкомісії суддів. В який спосіб, ніхто навіть не читає, що є визначений порядок, є визначені... в законі. Без жодних норм закону, без жодних пояснень, без жодних обґрунтувань ми просто припиняємо фактично повноваження складу. Крім того, враховується правка, якою протягом 30 днів після того, як запрацює комісія, фактично відбудеться припинення повноважень членів Вищої ради правосуддя. Оскільки напряму забороняє Конституція це робити, оскільки є строк повноважень і підстави для звільнення членів ВРП, то вирішили просто в "Перехідних положеннях" протягом 30 днів начебто тихенько, шляхом перевірки комісією звільнити всіх тих членів ВРП… Шановні колеги, Руслане Петровичу, не можна так голосно говорити, що ніхто не читає і не враховує. Читають і враховують. Але комітет цю правку не підтримував. З точки зору, дійсно, загальних підходів, для того щоб потім законопроект, який вносить зміни працював, а не гальмував, комітет не підтримав. Ви наполягаєте, Руслане Петровичу? Ставиться на голосування правка 286 народного депутата Князевича Руслана Петровича. Комітет правку відхилив. Прохання голосувати та визначатись.

За-83 Рішення не прийнято. Правка 287, народного депутата Крулька Івана Івановича. Ви наполягаєте? Будь ласка, Іване Івановичу. 11:54:05 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Мені дуже шкода, що 284 поправка була провалена. Цим самим підтверджено, що ніякого бажання наводити порядок у судовій системі немає. І вибачте, будь ласка, якщо цей законопроект називається голосно про те, що буде судова реформа, ніякою це судовою реформою, на жаль, не є. І мені б хотілося, щоб голосні гасла, про які декларують з усіх екранів про те, що ми будемо наводити порядок і робити справжні реформи, були практикою і підтверджувалися конкретними законопроектами. На жаль, цей законопроект не є ніякою судовою реформою. І хоча би одна поправка, яка би хоч трохи могла виправити ситуацію, і ту провалили в цьому залі. Тому я, на жаль, мушу констатувати, що в черговий раз ми маємо гасла і не маємо реальних рішень, які дійсно призведуть доступність до суду для людей і суд зроблять справедливим. Іване Івановичу, я можу на це вам відповісти. Якщо ви хочете змінити підходи роботи по ОАСК, це не про вашу 284 правку, це дійсно про зміну підходів. Лунали вже випади про те, що давайте взагалі суд ліквідуємо, давайте ми справи не будемо розглядати. А, може, в нас питання не до суду, а до суддів, які там працюють? І це вже якраз про інше. А ваша 284 правка, колеги, уважно почитайте: там не тільки про ОАСК. Якщо нам не подобається ОАСК, давайте його просто наповнимо тими суддями, які будуть працювати добросовісно. І це все! Іван Іванович, ви наполягаєте на голосуванні? Іване Івановичу! Наполягаєте. Ставиться на голосування правка 287 народного депутата Крулька Івана Івановича. Комітет правку відхилив. Прошу голосувати та визначатися.

Перепрошую, за – 87. Рішення не прийнято. Наступна правка 289, народного депутата Бужанського. Ви наполягаєте? Я не бачу. Не наполягає. Наступна правка номер 290, народного депутата Бужанського. Не наполягає. Наступна правка 291, народного депутата Соболєва. Ви наполягаєте? Будь ласка. Шановні колеги, це – ключові правки, до яких ми підходимо, заради чого цей закон назвали "судовою реформою": скоротити суддів Верховного Суду з 200 до 100, розігнати – давайте речі своїми іменами називати – ВККС, розігнати Вищу раду правосуддя. І все? І є судова реформа? А що від цього отримає громадянин, який звертається до суду, який чекає справедливості, справедливого рішення? Моя правка полягає в наступному. Хоча б прибрати абсурдну, ідіотську норму про люстрацію тих, хто виходили на майдани після 14-го року, всіх до 19-го року, це хоча б прибрали. Моя правка: хоча б залишити тих, хто призначався останній рік, проходили конкурсні комісії, відбір іноземних фахівців, експертні комісії, хоча б їх залишити. Дякую. Колеги, в даному випадку йдеться дійсно про строки, термін, коли буде відбуватися перезавантаження. Саме тому що перезавантаження потрібне терміново, Президент вніс цей законопроект як невідкладний, саме тому, щоби ми не затягували строки. Ви бачите, що багато з тих правок, які направлені на затягування, комітетом були відхилені.

Ставлю на голосування правку 291 народного депутата Соболєва Сергія Владиславовича. Правка не була врахована комітетом, і саме тому ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

За-97 Рішення не прийнято. Шановні колеги, оголошується перерва на півгодини до 12:30. Дякую. А в залі є Ярослав Іванович Железняк?

Шановні колеги, повертаємось до роботи. 192 правка, Славицька. 193-я, Шпенов. 194-а, Крулько. 195-а, Німченко. Включіть, будь ласка, мікрофон Німченку. я підтримую поправку і вважаю, що надо вирішувати це питання про припинення повноважень на підставі, а не законом. Це перше. І друге. Подивіться, будь ласка, пропонується підвести під зачистку і секретаріат. Причому тут придані сили до кваліфкомісії? Я хотів би, щоб все-таки цю поправку врахували. врахували. І по-друге, шановні колеги, я хотів би вам ще раз нагадати, ви це все знаєте. Подумайте перед тим, як голосувати, що немає більш продажного правосуддя, чим дешеве, це по-перше, і незалежне, і залежне правосуддя. У Германії називається "zimmer gerechtigkeit". Я хочу вам доповісти про те, що тут є Петро Олексійович, саме його команда на чолі з Філатовим з Адміністрації Президента готувала так звану реформу, яка привела до приниження і сплюндрування судової системи національної в Україні. І, на жаль… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Колеги, Василь Іванович абсолютно прав щодо стану судової системи в нашій державі, тут комітет не може не погодитися. Але комітет відхилив правку, тому що вона стосується виключно пункту 2 "Прикінцевих положень". Цей пункт 2, подивіться уважно, це коли, дійсно, у нас припиняються повноваження комісії і коли повноваження секретаріату, тобто вона стосується дошвидкого перезавантаження. Саме тому комітет правку відхилив. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 295 народного депутата Німченка. Вона не врахована комітетом. Тому ставлю на голосування, прошу визначатися. За-59 Рішення не прийнято. Правка 197, Крулько. Не наполягає. 198-а, Бужанський. 199-а, Юрчишин. Не наполягає, да? Ви ж не наполягали. 299-а, Юрчишин. Колеги, у мене буде просто застереження. Я думаю, що про це всі говорили, але це потрібно оголосити публічно. У нас сталося певне непорозуміння по 195 поправці, і дуже цінний механізм, коли наші міжнародні партнери таки мають вирішальний вплив на прийняття рішення прийнятті рішення етичної комісії, ми насправді повністю знівелювали. Прохання повернутись до цієї поправки. На своїх правках не настоюю. Дякую. Колеги, що стосується 195 правки. Ви знаєте, що в нас було зараз засідання комітету за дорученням голови, яке стосувалося інших питань, це було призначення представника Верховної Ради. Але на цей комітет в нас надійшов якраз і автор правки 195, Руслан Олексійович Стефанчук, він так само наполягав на цій правці. Комітет до неї повернувся. Комітет залишився на правці 195. Тому давайте ще раз поставимо на голосування залу.

301-а. Власенко. Включіть, будь ласка, мікрофон. 12:49:29 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Нам сьогодні багато розказували про модель цього законопроекту. Дуже коротко про модель. Модель дуже проста. Частина перша – підвісити на гачок Верховний Суд України для того, щоб потім свавільного вирішувати, кого звільняти, а кого, лояльних, залишати. Частина друга цього законопроекту, значить, викинути "погану" (в лапках), ну, реально погану, але не свою ВРП і ВККС і призначити за спрощеною процедурою свою ВРП і ВККС. І третя частина цього законопроекту – це створити більш легкі процедури для того, щоб всі судді боялися. Ні, не боялися виносити нечесні рішення, а боялися того, як на це подивляться ті, які будуть контролювати ВРП і ВККС. От насправді три частини цього законопроекту. А правка моя стосується технічних питань. Прошу її підтримати. 12:50:29 ВЕНЕДІКТОВА І.В. Колеги, правка Сергія Володимировича стосується не технічних питань, вона містить слова "виключити пункт 4 розділу ІІ", і це не технічне питання. А це, що ми зараз обговорювали, в принципі, я так думаю, що це просто емоційний стан депутата, який, в принципі, до його правки жодного відношення не має. Ви наполягаєте на правці? 301 правка Власенка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Правка 303, Крулько. 306, Юрчишин. 307, Власенко. Включіть, будь ласка, мікрофон. 12:51:28 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово! Звичайно, стан емоційний. Тому що, на відміну від доповідача, я на своїй власній шкурі випробував, що таке залежна, корупційна, підконтрольна судова система. Розумієте? Тому, звичайно, стан емоційний. Коли я бачу абсолютно танці "гопак на граблях", такий самий, як робив Янукович в 2010 році і робила попередня влада в 2014-2016 роках. Цей законопроект за своєю ідеологією нічим не відрізняється від попередніх так званих судових реформ. Тому, звичайно, емоційний, звичайно. Я не можу спокійно дивитися на те, як повторюються всі помилки, які були. Знаєте, вчергове згадую вислів про те, що історія нас вчить лише тому, що історія нікого нічому не вчить. Я ще раз кажу, я побажав свого часу Януковичу скористатися плодами його судової реформи. Він користався. Я не думаю, що він був радий тим правам, які мають адвокати в процесі. Я радив попередній владі скористатися наслідками їх судової реформи. Вони зараз користаються. Я не думаю, що вони раді статусу адвоката в процесі. Я перепрошую, Дмитро Олександрович, зараз у нас правка 307-а. Ми точно розглядаємо законопроект чи в нас… Я навіть не розумію, як мені відповідати на правку 307 після цього. Мені здається, що ми не розглядаємо зараз законопроект. Правка 307 Сергія Володимировича Власенка, яка стосувалася пункту 5 розділу ІІ, виключити. Безпосередньо цей розділ прописаний, як "Вища кваліфікаційна комісія суддів України протягом двох місяців з дня формування її нового складу проводить відбір суддів до касаційних судів у складі Верховного Суду із числа суддів відповідних касаційних судів Верховного Суду за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності". Сергій Володимирович пропонував це виключити. Комітет відхилив. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Не наполягаєте, да? Наполягаєте? Ставлю на голосування правку 307 Власенка, комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка номер 312, Власенко. 317, Соболєв. Включіть, будь ласка, мікрофон. Соболєв, "Батьківщина". Оскільки такий емоційний стан вже продовжується як мінімум, 12 років, а ті, хто доводили до такого емоційного стану, ховаються зараз в Російській Федерації, в тому числі я хотів би, щоб прислухалися уважно до моєї правки. Моя правка полягає в наступному. Якщо ви вже розганяєте суддів Верховного Суду, то дайте хоча б їм право працювати не лише в апеляційній інстанції, а працювати там, де вони зможуть будь-де себе проявити, в тому числі і в інших інстанціях. Чому ви це обмежуєте виключно апеляційною інстанцією? який пройшов таку процедуру відбору, якого ви вигнали з роботи, позбавивши права на професію, ви отримаєте своє в Конституційному Суді, в Європейському суді з прав людини відповідь на це, то дайте хоча б йому право працювати в будь-якому суді. Дякую. Колеги, правка Сергія Владиславовича дійсно стосувалася місцевих судів і залишалася попередня редакція конкурсного відбору. Ви подивитеся, що в кінцевій редакції дійсно не підтримана правка правка Сергія Владиславовича щодо місцевих суддів. У нас достатня кількість вакантних посад і в апеляційних судах. І вирішено було, що все ж таки кваліфікація суддів Верховного Суду – це достатньо висока кваліфікація, таким чином, щоб надати можливість їм найвищого щабелю, де працювати. І що стосується конкурсного відбору, він зник з останньої редакції, тому що недоречно для суддів Верховного Суду проводити знову конкурс. Тому слово "конкурсний відбір", тож ви побачите, що за результатами відбору. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 317, народний депутат Соболєв, комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-96 Рішення не прийнято.

що цей законопроект не має нічого спільного з реформуванням системи судочинства. Цей законопроект точно не принесе громадянам України чесних, справедливих, законних рішень. Він точно не створить інститут незалежного судді, а, навпаки, навпаки він створить інститут абсолютно залежного судді. Судді, який буде не виносити рішення іменем закону, іменем України, а буде весь час, весь час дивитися на телефонний апарат, що як йому подзвонять, що йому скажуть, яке рішення йому винести і так далі. Цей законопроект точно прямо суперечить низці рекомендацій Ради Європи і, зокрема, висновкам Венеційської комісії. А відтак я ще раз прошу не ставити мою правку на голосування, але закликаю всіх не підтримувати цей законопроект в другому читанні та в цілому. Дякую. Оскільки, я як доповідач маю коментувати правку Сергія Володимировича Власенка, це правка номер 321, вона стосується виключно пункту 2 розділу… Про що нам говорить пункт 7: "Судді Верховного Суду, які не пройшли процедуру відбору передбачену пунктом 5 цього розділу, можуть бути переведені до відповідних апеляційний судів з врахуванням рейтингу, сформованого за результатами відбору". От якраз для того, щоб не підвісити 100 суддів Верховного Суду, а надати можливість їм здійснювати правосуддя, і існує пункт 7, його виключати не можна. Саме тому комітет правку відхилив. Дякую. Ви не наполягаєте, да, на голосуванні? 323-я, Юрчишин. Не наполягає. Макаров. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, два роки відбувався конкурс - відбір нових суддів у Верховний Суд України за участю всіх міжнародних процедур, за участю міжнародних експертів, через відповідні органи, які створювались …Тепер ви викидаєте цих людей на вулицю. Більше того, ви не просто викидаєте їх на вулицю, ви робите все можливе для того, щоб ці люди не мали навіть права далі займатися тим, заради чого вони проходили ці конкурси, і громадяни їм довірили в цьому, повернення в Верховний Суд України, бо, бачите, обмежуєте 100 посад. Що робити громадянам? Що робити фізичним особам, які чекають своєї черги зараз роками, а далі будуть чекати десятиліттями? Бо ті десятки тисяч справ, які лежать зараз у Верховному Суді, ясно, не будуть розглянуті. Моя пропозиція: повторне друге читання і чекати висновків Венеціанської… Шановний Сергію Владиславовичу, що стосується "викинути на вулицю", як ви сказали, попередня ваша правка стосувалася місцевих та апеляційних судів. Ви ж не можете так собі протирічити от буквально протягом трьох хвилин. Безпосередньо Безпосередньо до здійснення правосуддя. Якщо ми говоримо про 77 тисяч справ, які знаходять зараз у Верховному Суді, чому ніхто з вас не вніс правок? Є 12 правок щодо кількості суддів. Чому ніхто не поставив правки - 300 суддів, 400 суддів, 500 суддів? А в цьому законопроекті йдеться про те, що змінюються підходи в умовах децентралізації, підвищується роль апеляційних судів, будуть поставлені процесуальні фільтри і судді Верховного Суду будуть займатися безпосередньо уніфікацією і сталості практики. Тому, якщо ви хочете, щоб встигли розглянути всі 77 тисяч справ, будь ласка, вносьте правки про 500 суддів Верховного Суду. Правка відхилена. Правка стосувалася абсолютно іншого, комітетом не врахована. Дайте слово Веніславському. щойно о 12 годині було засідання Комітету з правової політики, на якому розглядалося те питання, про яке ми сьогодні вже говорили. Під час засідання комітету стало питання про те, що слід повернутися до розгляду правки номер 195, яку рекомендував пан… народний депутат Стефанчук. Комітет прийняв рішення повернутися до розгляду в залі правки номер 195 і підтримати правку народного депутата Стефанчука. Дякуємо. Шановні колеги, так, я перепрошую, я був під час засідання комітету, який зібрався за дорученням Голови, було винесене це питання. Я також прошу і підтримую повернутися до 195 правки і підтримати її, оскільки під час ведення я трошки не зрозумів, про що йшла мова. Перепрошую.

Дякую. Шановні колеги, фактично ви так гарно почали цей законопроект. Абсолютно все з дотриманням Регламенту, пообіцяли, що як би то період і час турборежиму завершився і ми входимо в нормальне русло дотримання Регламенту. таким … однією такою дією хочете повністю зіпсувати все враження від цього закону. Ну, є 122 стаття Регламенту, яка передбачає, як вчиняти і діяти в цьому разі. В цьому разі Верховна Рада має доручити комітету привести у відповідність із проголосованими правками сам законопроект і поставити його на голосування на наступному пленарному засіданні. Тоді все буде гарно, чітко ми будемо аплодувати тому, як ви працюєте, як ви вчиняєте з цим законом. Якщо ви зараз будете повертатися до вже проголосованої правки, то це в гірших традиціях Парубія ви будете працювати. Дякую. Я перепрошую, але це рішення приймалося не в залі, ніде, це рішення приймалося комітету, який відповідно до 122 статті, про яку ви говорили, має на це право. Дякую. Шановні колеги, я попрошу приготуватися до голосування. Ставиться зараз два питання: це повернення до 195 правки і друге – це про підтримання 195 правки. Чи готові, колеги, голосувати? Будь ласка, займіть свої місця. Ставиться на голосування питання про повернення до 195 правки до цього законопроекту. Готові голосувати? Будь ласка. Я перепрошую, готові всі голосувати? Прошу голосувати та підтримати. Будь ласка, включіть систему. Прошу голосувати та підтримати. За – 281, за повернення. Шановні колеги! Покажіть по фракціям, будь ласка. "Слуга народу" - 224, "Опозиційна платформа " – 0, "Європейська солідарність" – 23, "Батьківщина" – 1, "За майбутнє" – 3, "Голос" – 16, позафракційні – 14. Шановні колеги, тепер я ставлю як автор правки на підтвердження правку 195. Прошу голосувати та підтримати. Дякую. Якщо по якихось правках змінилася думка, був комітет, можна було це підняти. Дякую. Дякую, шановні колеги. Ми пройшли по всім правкам, які були враховані або не враховані під час розгляду законопроекту і підготовки до другого читання. Саме тому я ставлю на голосування для прийняття в другому читанні…

декларує європейську інтеграцію як пріоритет. Європейська інтеграція – це про дії. Цей законопроект, на жаль, порушує право Європейського Союзу, принципи Ради Європи, порушує незалежність судової гілки влади. І ми сьогодні отримали листа, вірніше, спікер парламенту отримав листа від представників Європейського Союзу, представників Європейського банку реконструкції і розвитку, Великобританії, Канади, Німеччини про те, що цей законопроект, на жаль, порушує і сьогодні незалежність судової гілки влади. Голосуючи за цей законопроект, ви забираєте від України європейську реальну перспективу. Ви йдете на конфронтацію також з Радою Європи. Це Генеральний секретар вже направила

Це той історичний момент насправді, коли ми маємо змогу дійсно реформувати нашу судову систему. З приводу закликів наших колег я скажу, що вчора було рішення Венеційської комісії по Молдові, де було якраз оскаржено кількість, де було зменшено кількість суддів Верховного суду і Венеційська комісія сказала, що вони з цим окей, з тим, що була зменшена кількість. Відповідно цей аргумент наших колег не витримує критики. І насправді зараз система дає величезний спротив, є бажання ВККС провести в найближчі дні засідання, щоб призначити таких суддів, по яких є найбільша кількість запитань, і вони тільки моляться і надіються, що ми провалимо цей законопроект і не проголосуємо. Тому велике прохання, колеги, зберіться і проголосуйте, натисніть кнопку "за". Дякую за увагу. Дякую. Данішевська Валентина Іванівна. Якщо можна, я думаю, що краще з місця ми включимо мікрофон, тому що по хвилині буквально. Мені не потрібна трибуна. І дякую за надане слово. Шановні народні депутати, я абсолютно підтримую шановну пані Климпуш-Цинцадзе про те, що не можна ігнорувати міжнародну спільноту, не можна ігнорувати наших партнерів. Це дуже небезпечно. Крім того, я би хотіла сказати, що народ України чекає, що гілки влади будуть один з одним співпрацювати і давати людям те, що вони чекають роками, в нашому випадку це своєчасні судові рішення. Отже, я би просила продемонструвати зараз народу нашу солідарність про те, що ми будемо працювати і над цим законопроектом, і над іншими, і будемо досягати тих чи... напрацьовувати ті положення, які дозволять забезпечити в Україні все ж таки незалежний суд. ВЛАСЕНКО С.В. Дякую. Дякую, пане Голово. Ви знаєте, про історичні досягнення в судовій реформі я в цій сесійній залі чув в 2010 році, саме під цими гаслами приймалася тодішня реформа Януковича. Я це чув в 2014-му, 2015-му, 2016-му і 2017-му роках, коли тут голосувалися законопроекти. Це теж, говорили, історичний момент, судова реформа і так далі. На жаль, нічого не змінюється. На жаль, гасла залишаються ті самі і, на жаль, зміст законопроектів залишається той самий. Ніхто не ставить на меті створення чесного, незалежного, неупередженого правосуддя, яке буде виносити чесні, справедливі і законні рішення. ставить на мету отримання контролю над судовою гілкою влади. Повторюються всі ті самі законопроекти, трошки відозмінені, але за своїм змістом і за своїм наповненням абсолютно однакові. Генеральний секретар Ради Європи вже висловилася щодо цього законопроекту, скерувала цей законопроект до Венеційської комісії. Порівняння з Молдовою є абсолютно недоречними. Дякую. Дякую. Шановні колеги, знаєте, чому в Україні не йдуть реформи? Тому що ми ніколи не робили реформ системно. Неможна назвати реформаторським законопроект, в якому один пункт реформаторський, інший – ретроградний, а третій може бути репресивним, залежно від того, хто ним буде користатися. Так не робляться реформи і байдуже, йдеться про судову реформу чи про будь-яку інше. Це перше. Друге. Колеги, у нас інколи виходить дуже добре, коли ми намагаємося співпрацювати, а не через коліно ламаємо або не протягуємо історію, яка вигідна комусь конкретно. Є шанс і цей шанс був, була можливість відправити на друге повторне читання, відпрацювати і дійти згоди. На жаль, цього шансу ми не реалізували. Тому, в принципі, назвати цей законопроект проривним чи тим більше реформаторським я би не ризикнув. Дякую.

Тому, дійсно, коли ми говоримо, що ми хочемо збалансовано працювати, давайте це робити насправді, а не тільки говорити про це. 2 жовтня відбулось засідання Комісії з правової реформи при Президенті. На цій комісії приймали участь представники Ради Європи, Представництва ЄС, USAID та інших донорських організацій. Вони підтримали реформи Володимира Зеленського. Крім того, виступав Оніщук, голова Національної

Сергію Володимировичу, ви, як завжди, говорите не в мікрофон. Тому, якщо ви хочете щось сказати, скажіть так, щоб це було під запис і вас чули. Я вам даю просто інший фідбек, що відбувається. І це ж не означає, що ми можемо припиняти роботу над вдосконаленням судової системи. Завтра… Ні, колеги… Колеги, ні. Репліка на що? Тут немає на що репліку. Шановні колеги, я… Ні, не від фракції. У нас з мотивів було… Нестор Іванович, я вибачаюсь, немає такої процедури - від фракції. Шановні колеги, готові голосувати? Ставлю на голосування питання… Від фракцій… В нас зараз всі… Від комітету це було. Це було від комітету, а не від фракції. Вона є головою комітету, Нестор Іванович. Шановний Нестор Іванович, я ще раз говорю…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 (реєстраційний номер 1008). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-236 Закон прийнято в цілому. Дякую. Покажіть по фракціям, будь ласка. 219 – партія "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" - 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 0, позафракційні – 17. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про участь постійного представника Верховної Ради України у конституційному провадженні (реєстраційний номер 2265). Шановні колеги, нам необхідно проголосувати за включення до порядку денного вищезазначеної постанови проекту постанови Верховної Ради України. Для цього нам необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати.

Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується проголосувати процедурою ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Нам необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати.

Колеги, пропонується розглянути вищезазначений проект постанови за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. 244 – за. Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Веніславському Федору Володимировичу. Шановна президія! Шановні колеги! Вашій увазі пропонується проект Постанови про затвердження Положення про постійного представника Верховної Ради в конституційному провадженні. Закону України "Про Конституційний Суд України" у засіданнях Конституційного Суду України під час проваджень за справами за конституційними поданнями, конституційними зверненнями, конституційними скаргами приймає участь суб'єкт, акт якого оспорюється на предмет конституційності, або суб'єкт, який є, представник суб'єкта, який є суб'єктом права звернення до Конституційного Суду України. В 1999 році Верховна Рада України своєю Постановою затвердила Положення про постійного представника Верховної Ради У Конституційному Суді. Однак з 1999 року було внесено цілу низку змін і до Конституції України, і до Закону про Конституційний Суд. Конституційний Суд отримав нові повноваження, з'явилися нові суб'єкти оскарження в Конституційному Суді, в тому числі законів Верховної Ради України та інших актів Верховної Ради України. З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та Конституції України Положення про постійного представника Верховної Ради у Конституційному Суді якраз і було розроблено фактично новий проект Положення про постійного представника. Це положення, як я вже сказав, приводить у відповідність до чинних вимог законодавства діяльність постійного представника Верховної Ради у Конституційному Суді. Окрім того, пропонується змінити положення про порядок призначення особи постійним представником. За чинною постановою, яку ми пропонуємо скасувати і затвердити нову постанову, передбачено, що постійним представником є представник Апарату Верховної Ради. Ми пропонуємо, щоб представництво у Конституційному Суді інтересів Верховної Ради здійснювала особа, яка може бути народним депутатом України. Це коротко ті зміни. Тому просимо, прошу підтримати та проголосувати за цю постанову. Дякую. Дякую, Федір Володимирович. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань правової політики Венедіктовій Ірині Валентинівні, можете з місця.

поданий народним депутатом України Веніславським Федором Володимировичем проект Постанови про участь постійного представника Верховної Ради у конституційному провадженні включити до порядку денного сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання і прийняти за основу та в цілому. І друге: підтримати, рекомендувати Верховній Раді України поданий народним депутатом України Веніславським Федором Володимировичем проект Постанови про призначення Совгирі Ольги Володимирівни на посаду постійного представника Верховної Ради України в Конституційному Суді включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради, прийняти за основу та в цілому. Мені здається, що кандидатура Совгирі Ольги Володимирівни, вже всім доведено, що це достойна, гідна і професійна кандидатура, яка може представляти Верховну Раду у Конституційному Суді України. Дякую. Дякую. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, чи необхідно проводити обговорення з цього питання? Да. Тоді прошу записатися: два – за, два – проти по фракціям. Лаба Михайло Михайлович, фракція "Слуга народу".

діяльності постійного Представника Верховної Ради в Конституційному Суді. Якихось зауважень щодо змісту цієї постанови… щодо можливості брати участь у засіданні Конституційного Суду України народного депутата України з точки зору вимог чинного законодавства немає. Звертаю вашу увагу на те, що за попередньою, як я вже сказав, редакцією постанови положення про постійного представника постійним представником був працівник Апарату Верховної Ради. Ми пропонуємо, щоб цю функцію виконував народний депутат України, причому народний депутат України за положенням буде виконувати ці повноваження безоплатно, тобто на громадських засадах. Це повністю відповідає вимогам Конституції України щодо несумісності статусу народного депутата з іншими видами діяльності і дозволяє залучити до конституційного провадження особу, яка розуміє, в чому сутність тих законопроектів, які оскаржуються в Конституційному Суді, або тих подань, які пропонується до розгляду в Конституційному Суді Верховною Радою України або суб'єктами права на конституційне подання, не менше як 45 народними депутатами. Тому прошу підтримати цю постанову, проголосувати за затвердження положення про постійного представники, про участь постійного представника у розгляді подань, звернень на засіданні Конституційного Суду. Дякую. Наливайченко Валентин Олександрович… Соболєв Сергій… Власенко Сергій Володимирович, вибачте. Шановні колеги, перш за все я би хотів розпочати свій виступ із того, що я би хотів подякувати тим 35 народним депутатам фракції "Слуга народу", які знайшли в собі мужність і в яких професійність перемогла політичну доцільність. Я щиро вам дякую колеги за цей мужній крок, він насправді мужній. Верховної Ради в Конституційному Суді. Ви знаєте, я не першу каденцію у Верховній Раді, і весь цей час Верховну Раду представляв не політичний комісар, який висловлює свою політичну позицію, а Верховну Раду у Конституційному Суді, в найвищому органі конституційної юрисдикції, представляв професіонал, який пов'язаний із Верховною Радою трудовими стосунками, але який незаангажований політичною позицію, і в цьому була величезна цінність цієї людини. Я не маю ніяких застережень проти кандидатури, яку ви рекомендуєте, але я проти принципу. Я за те, щоб Верховну Раду представляв рівновіддалений від усіх учасників політичного процесу професіонал, який би зміг відстоювати законність дій, рішень Верховної Ради, який би зміг віддалено від політичних уподобань, віддалено від політичних впливів формулювати свою позицію і не бути заложником і заручником політичних позицій, як була більшість фракцій "Слуга народу" в попередньому голосуванні. І знаєте, дуже дивним виглядає, що представника Верховної Ради у Конституційному Суді рекомендує представник Президента у Конституційному Суді. У нас не "сладкая парочка", у нас кожен повинен бути окремим професіоналом, політично незаангажованим. Тому я проти цієї пропозиції і закликаю вас не голосувати за неї. Дякую. Дякую, Сергію Володимировичу. Всі бажаючи виступили. Якщо так, пропоную підготуватись до голосування. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування.

Шановні колеги, готові голосувати?

для прийняття за основу і в цілому проект Постанови про участь постійного представника Верховної Ради України у конституційному провадженні (реєстраційний номер 2265). Прошу підтримати та проголосувати.

Княжицький Микола Леонідович. Шановні колеги, відповідно до Закону "Про функціонування української мови як державної", який ми прийняли в минулому скликанні, сьогодні останній день, коли Кабінет Міністрів повинен був сформувати склад Національної комісії зі стандартів державної мови. І такий склад було сформовано ще попереднім урядом 21 серпня, призначити Уповноваженого із захисту державної мови, і це не було зроблено, забезпечити у межах компетенції створення належних умов для функціонування Національної комісії зі стандартів державної мови та уповноваженого із захисту державної мови, по суті або запропонувати зміни до Закону про бюджет на цей рік, або зробити перерозподіл коштів у межах чинного бюджету. На жаль, Кабінет Міністрів фактично саботує впровадження Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Ми звертаємося до Кабінету Міністрів України з проханням виконувати закон. Сьогодні о 15 годині засідатиме бюджетний комітет. У проекті бюджету, який було подано, не було жодного рядка про забезпечення функціонування цього закону, не лише про призначення його забезпечення роботи інституту уповноваженого, відповідної комісії, відповідних центрів з вивчення української мови в усіх регіонах України, реалізації програми з захисту української мови, як це було передбачено в законі. Це якраз і є ті пряники, які так багато обіцяв Президент Зеленський, коли говорив про необхідність впровадження української мови. Але ані пряників, ані чогось іншого навіть в проекті бюджету на наступний рік немає. Я звертаюсь до уряду з наполегливим проханням від нашої фракції "Європейська солідарність", від всіх інших фракцій парламенту, від фракції "Голос", від інших фракцій з проханням зробити все, щоб Закон про забезпечення функціонування української мови виконувався. Я теж прошу членів бюджетного комітету зробити все, щоб правки народних депутатів, які забезпечують виконання Закону про функціонування української мови, в бюджеті на наступний рік були враховані. Дякую. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про призначення Совгирі на посаду постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України (реєстраційний номер 2260). Для того, щоб включити до порядку денного пленарного засідання, нам треба проголосувати та отримати 226 голосів. Тому ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного пленарного засідання вищезазначеного проекту постанови. зайняти свої місця, прошу підготуватися до голосування. Проект Постанови номер 2266 прошу підтримати та проголосувати.

За-233 Рішення прийнято. Шановні колеги, нам необхідно проголосувати та застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.

За-234 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Веніславському Федору Володимировичу. Шановні колеги, користуючись якраз нагодою, представляючи наступну постанову, я хотів би відреагувати на ті зауваження, які лунали з цієї трибуни від інших виступаючих. Справа в тому, що дійсно я як представник Президента в Конституційному Суді України маю можливість контролювати і дивитися, які саме справи розглядаються в Конституційному Суді, контролювати з точки зору того, щоб я брав участь у засіданнях Конституційного Суду. Якраз враховуючи, що я розумію, що з наступного дня після цього сьогоднішнього нашого засідання буде розгляд питання про відповідність статтям, вимогам статей 157, 158 Конституції України законопроектів, які були внесені до порядку денного сесії, і має бути обов'язково представник Верховної Ради, я якраз і запропонував у порядку законодавчої ініціативи ту постанову, про яку йдеться. Що стосується Постанови про призначення постійним представником Верховної Ради в Конституційному Суді, то вашій увазі пропонується проект Постанови про призначення на цю посаду народного депутата України доктора юридичних наук, професора, відомого фахівця в галузі конституційного права України в Україні Совгирю Ольгу Володимирівну. Звертаю увагу, що серед наших колег це лише один доктор наук саме з конституційного права України, який може фахово, компетентно оцінювати ті питання, які розглядаються в Конституційному Суді. Тому прошу підтримати цю кандидатуру, проголосувати за призначення Совгирі Ольги Володимирівни на посаду постійного представника Верховної Ради в Конституційному Суді. Дякую. Дякую, Федоре Володимировичу. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань правової політики Венедіктовій Ірині Валентинівні. 13:33:01 ВЕНЕДІКТОВА І.В. Шановні колеги, повідомляю ще раз, що о 12 годині сьогодні відбулося засідання комітету. Інших кандидатур ніж кандидатура Совгирі подано не було. Мені здається, що Ольга Володимирівна протягом півтора місяці, коли працює Верховна Рада, вже достатньо довела і комітету, і Верховній Раді свою фаховість і професіоналізм. Комітет підтримав цю кандидатуру. Дякую. Дякую, Ірина Валентинівна. Шановні колеги, потребує обговорення це? Будь ласка, запишіться на виступи від фракцій: два – за, два – проти.

Шановні колеги, як я вже сказав, Совгиря Ольга Володимирівна - один з найбільш знаних фахівців в галузі конституційного права, конституційного судочинства, доктор юридичних наук, професор, і, як вже було зазначено, своїми діями у Верховній Раді України дев'ятого скликання, своїми законодавчими ініціативами, своїми виступами вона продемонструвала рівень фаховий, який дозволяє їй бути представником Верховної Ради в Конституційному Суді і представляти інтереси саме Верховної Ради незалежно від політичних вподобань. Тому я пропоную підтримати цю постанову і призначити Совгирю Ольгу Володимирівну постійним представником Верховної Ради в Конституційному Суді. Дякую. Олексій Гончаренко, північ Одещини, "Європейська солідарність". Шановні друзі, знаєте, у нас якась феноменальна кадрова політика. Представник Президента від "Слуги народу", зрозуміло, пропонує, щоб був і представник парламенту теж від "Слуги народу". У нас взагалі є щось, крім "Слуги народу", ще в цій державі, скажіть мені, будь ласка? Я нічого не маю проти пані Совгирі, можливо, вона є класний фахівець, але чому не подати якусь людину, яка не пов'язана напряму з "Слугою народу"? Такої думки навіть не спало, таке не може бути? Верховна Рада - це одна монобільшість? І так же рухається ваш Кабінет Міністрів. Я тільки що прийшов з засідання Кабміну. Офіс Президента подав на Кабмін кандидатуру чернігівського губернатора - Андрій Прокопенко. Людина працювала в ТМК-ВР в Москві, розвивала мережу, пишуть, проводила вибори у Воронежі, ще десь там, у Тальяті, політтехнолог, який працював у Росії. Куди його направити? Губернатором Чернігівської області, яка якраз межує з Російською Федерацією. Ми вже призначили за вашим поданням Баканова, вашого партнера Зеленського по бізнесу. І в нас тепер Корчевніков - це телеканал "Спас", російський пропагандист, який отримав орден "За звільнення Криму" від Путіна, ходить по Києву і постить картинки. І все нормально, і ніяке СБУ ним не займається. Це якийсь "спас на крові". Якщо б у нас було СБУ справжнє, він би мав зараз свій корпункт у Лук'янівському СІЗО. Але замість цього він постить в інстаграмі, як він ходить по Києву. І ось таку кадрову політику ви продовжуєте, і ви доведете державу просто до ручки такою політикою. Жах!

є 33-ім в Європі, так вийшло – вік Ісуса Христа. Він працює з 16-го року. І на сьогоднішній день, я вам скажу, за весь цей час, що він працював, були всякі колізії правового характеру, були різні процедури, були катаклізмі в частині здійснення конституційної юстиції. Я ні в якій мірі не ставлю під сумнів фаховість кандидата. Ні в якій мірі. Я підтримую, що це, дійсно, висококласний фахівець конституційного права. У мене лише одне запитання, яке ми повинні розглянути. Постанова, про яку йдеться, називається про постійного представника в Конституційному Суді. То я кажу: чи може, чи не може на постійній основі на громадських засадах? От і логіка права. Оце логіка застосування, про що йде мова. Історія знає фахівців, які представляли і Кабінет Міністрів, і Верховну Раду, і інші інституції. І там йде питання, саме слово "на постійній основі" вимагає від того, що там людина… тут представник від Президента в Конституційному Суді, він сказав, що він там знається і контролює. Що він контролює? Про що ведеться мова? Це повинна рутинна праця, щоб Конституційний Суд працював, там треба сидіти, сидіти і працювати на постійній основі. От про що йде… Шановні колеги, я торкнусь кандидата лише в одному аспекті наприкінці своєї промови. Але насправді наша позиція, позиція фракції "Батьківщина", не змінилась. Ми в принципі заперечуємо проти того, щоб депутат, який політично заангажований, який знаходиться в лавах тієї чи іншої політичної сили, повинен представляти або може представляти всю Верховну Раду в такому поважному органі, органі, як Конституційний Суд, під час розгляду тих чи інших конституційних проваджень. І це не лише під час конституційних проваджень пов'язаних із змінами до Конституції щодо відповідності таких змін статтям 156, 157 Конституції. До речі, мене дещо здивувала у виступі шанованого представника Президента в Конституційному Суді сентенція про те, що він, виявляється, контролює, які провадження розглядаються в Конституційному Суді, цікава така річ. Якщо ви готові свідчити про це в кримінальному процесі, я буду вам за це вдячний, тому що це називається юридичною мовою одна із можливостей втручання в правосуддя. Але ви знаєте, як вам діяти. Я би дуже не хотів, щоб так діяла людина, яка буде призначена представником Верховної Ради. Що стосується самої пані кандидата, або кандидатки, як зараз модно говорити по новому правопису, можу сказати лише одне. Я розумію, що у вас є 226 голосів на її призначення. Тому я би хотів побажати їй в її щоденній діяльності виконувати і застосовувати те, чому вона вчить своїх учнів, і тому, що вона захищала у власних дисертаціях, зокрема кандидатській, яка називається "Права опозиції в Україні". Не забувайте про опозицію в Україні. Висловлюйте не лише вашу точку зору, точку зору єдиної провладної політичної сили. А я дозволю собі вас деколи цитувати. Дякую. Дякую за підтримку, Сергій Володимирович. Шановні колеги, всі бажаючі виступили? Якщо так, то прошу підготуватись до голосування. Ставлю на голосування для прийняття за основу і в цілому проект Постанови про призначення Совгирі Ольги Володимирівни на посаду постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України. Прошу зайняти свої місця та підготуватись до голосування, шановні колеги. Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вітаю вас, Ольга Володимирівна. По фракціям, покажіть, будь ласка. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України (реєстраційний номер 1035-2). Слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійович. Шановні колеги, прохання не розходитись. Зараз буде декілька законопроектів, в яких буде одна-дві правки. Шановна президія! Шановні народні депутати! В комітеті опрацьовано проект (реєстраційний номер 1035-2) до другого читання. Передусім ми враховували позиції Конституційного Суду, це, зокрема, рішення Конституційного Суду від 7 липня 1998 року про те, що повноваження народного депутата, делеговані йому народом як сувереном влади, зобов'язують його брати участь у прийнятті рішень парламенту шляхом голосування. Ми врахували і позицію Конституційного Суду в рішенні від 17 жовтня 2002 року про те, що Конституція фактично виходить з презумпції відповідальності в роботі всіх депутатів на пленарних засіданнях та інших формах діяльності парламенту. Коли цей законопроект обговорювався в першому читанні, лунали доволі критичні зауваження стосовно електронної реєстрації. І в тому проекті, який вам пропонується на друге читання, фактично нівелюється ця проблема, що депутат може протягом 10 хвилин не зареєструватися, участь у голосуванні - це вже свідчить про реєстрацію. Ми пропонуємо відмовитися від цього рудименту, як письмова реєстрація, яка фактично є індульгенцією. Депутат зареєструвався перед ранковим чи вечірнім засіданням, а далі він вже півдня може вважатися таким, що відпрацював. також, що переважна більшість тих пропозицій, яка надійшла на цей законопроект, вона була врахована. Це є пропозиції депутатів Фролова, Івченка, Синютки, Князевича, Власенка. Таким чином, ми пропонуємо, комітет пропонував парламенту прийняти цей законопроект у другому читанні та в цілому.

Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, підготуйтеся до голосування. Що вас не влаштовує у першій правці? Руслане Петровичу Князевичу включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую, вельмишановний пане Голово, мене не влаштовує те, що назва законопроекту, про який ви щойно сказали, говорить про пропуск без поважних причин пленарних засідань. Перше читання - йшлось про пропуск без поважних причин пленарних засідань, але другого читання підміняється поняття: замість 30 відсотків пропуску пленарних засідань, як це, до речі, передбачено в концепції змін до Конституції, чомусь з'являється поняття "пропуску голосувань 30 відсотків". Я вам скажу, шановні колеги, що є велика різниця в цьому, я би дуже хотів, щоб народні депутати свідомо приймали це рішення. Мова йде про те, що у нас є право неучасті в голосуваннях як одна із форми демонстрації політичної позиції. Це право є похідним від права наших виборцях не брати участь в голосуваннях. І в такий спосіб і народний депутат, і політична фракція не хоче легітимізувати своєю участю будь-які голосування, це її право. Більше того, я тільки що, коли ми попередній законопроект, спеціально слідкував, я вам скажу, не було такого голосування, де менше ніж 100 наших колег не брали участі в цьому голосуванні. І тому буде дуже правильно, щоб кожний зараз визначився, щоб потім він не казав, що він не знав, не чув… Дякую, Руслане Петровичу. Позиція комітету? правові позиції Конституційного Суду щодо відповідального ставлення депутатів, щодо обов'язку приймати участь в роботі, в тому числі і прийнятті рішень. Я так само слідкував за тим, як відбувалося голосування, і коли відбувалося голосування за ті пропозиції, традиційно не голосували від 140 до 180 депутатів. За вчорашній, за сьогоднішній день була б непогана економія фондів державного бюджету. Шановні колеги, ви, мабуть, не зовсім коректно говорите, чому? Тому що мені здається, що виборцям важливо розуміти позицію народного депутата. (Шум у залі) Ні, це не позиція, позиція - це коли ти підтримуєш, позиція… Я вибачаюсь, я вас не перебивав Руслан Петрович. Коли ти підтримуєш, не підтримуєш або утримуєшся. Коли ти не голосуєш, не зрозуміло, чому ти не голосуєш: ти не розділяєш цю правку, ти не підтримуєш цей законопроект, ти обираєш путівку до теплих стран, ти обираєш нову машину чи квартиру або займаєшся іншими, іноді дуже цікавими речами. Тому я думаю, що краще, щоб виборці розуміли, за що кожен з нас голосує. Тому, шановні колеги, я прошу зайняти свої місця. (Шум у залі) на підтвердження. Ні, це не ваша правка. Це правка Фролова, перша. На підтвердження, аргумент, чого? Включіть мікрофон Івченку Вадиму Євгеновичу, хвилину. 13:48:33 ІВЧЕНКО В.Є. Дякую, пане Голово. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я ще хочу звернути увагу на цю ж правку, але на іншу проблему. Наша робота починається з того, що ми працюємо на пленарних засіданнях. Наступний тиждень – це робота в комітетах, а ще тиждень – це робота з виборцями. І саме кошти на виконання депутатських повноважень йдуть на те, щоб ми з вами утримували приймальні, працювали з виборцями, проїзди і так далі, і так далі. Ви зараз пропонуєте забрати право народного депутата давати відповідні кошти на виконання депутатських повноважень. Тобто ви проти роботи з виборцями. І тут говориться про наступне: що, якщо депутат не взяв участі в голосуванні, про це вже говорили, тобто депутат не буде отримувати можливості їздити в округ і працювати з виборцями, і витрачати кошти на роботу з виборцями. Колеги, це зміни до Закону "Про статус народного депутата". Ми за те, щоб депутати працювали, і "Батьківщина" за те, щоб… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вдячний, що ви підтримуєте… 10 секунд. Ми за те, щоб нараховувалася заробітна плата саме за роботу депутата. Але статус народного депутата і депутатські кошти на виконання депутатських повноважень щодо роботи з виборцями - це …. Я просто, дивлячись у зал, при всій повазі, шановні колеги, от камери, хай зараз покажуть, хто є в залі і як ми зараз будемо голосувати. І тоді у нас не буде питань, чому хтось голосував за цю пропозицію, а хто не голосував. Я думаю, що це буде щиро по відношенню до наших виборців. Шановні колеги, нам необхідно проголосувати 1 правку народного депутата Фролова. Я зараз поставлю її на підтвердження. Я прошу вас підтримати її. Вона, я так розумію, була підтримана комітетом, да? Прошу її підтримати та проголосувати. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.

Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях: "Слуга народу" – 223, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 0, позафракційні – 16. Дякую, правка підтверджена. Шановні колеги, правка номер 2 народного депутата Івченка. Наполягаєте? Дякую. Шановні колеги, не розходьтеся, бо в нас ще одна правка – і ми закінчуємо. Правка номер 5… Врахована частково в редакції пропозиції номер 1. Добре! Хто буде виступати? Князевич? Добре, включіть, будь ласка, мікрофон Князевичу. 13:52:05 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую, шановний пане Голово! Ну, я просто здивований, що комітет пише, що вона врахована, хоча вона категорично заперечує те, що було враховано. Моя правка про інше, моя правка про те, щоби підв'язати цю логіку під ті конституційні зміни, які вже запропоновані, що за протягом сесії в разі, якщо 30 відсотків без поважних причин пропущено пленарних засідань, тоді можна говорити про те, що якісь виплати чи заробітні плати, чи, можливо, навіть компенсації депутатських, можна спробувати в цьому контексті позбавити депутата. Але зараз це робити відповідно протягом кожного місяця абсолютно алогічно. Уявіть собі, наприклад, 50 відсотків участі у роботі комітету. А якщо одне засідання комітету взагалі відбувається за місяць? А якщо два? А якщо відбувається, наприклад… або ні одного. Тому у будь-якому випадку, шановні колеги, мені здається, що автори не подумали про те, як насправді практично застосувати цю норму. Тому прошу проголосувати за нашу пропозицію, тому що назвати її врахованою, ну, це дуже цинічно. Дякую. Комітет вважає, що... Комітет вважає, що ця пропозиція була частково врахована в пропозиції номер 1, в тій редакції, яка вона була підтримана в 1, ми вважаємо, що це часткове врахування цієї пропозиції. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставляю на голосування правку номер 3 народного депутата Князевича, вона врахована була частково. Він наполягає, щоб вона була врахована повністю. Комітет не підтримує її. Прошу визначатися та голосувати.

За-96 Рішення не прийнято. Правка номер 4 народного депутата Власенка була врахована частково. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую, шановний пане Голово. На жаль, така сама ситуація: моя правка категорично не врахована. Що нам пропонують в законі? Я цитую: "народному депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень за відповідний календарний місяць". Що пропоную я в своїй правці? Депутату не виплачується заробітна плата пропорційно кількості робочих днів – це те, про що говорив колега Івченко. До чого тут витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, які депутат витрачає на комунікацію з своїм округом, з тою областю, за якою він закріплений, і так далі? Тобто на людей фактично він ці кошти витрачає. А зарплати нас не позбавляють, а позбавляють депутатських, тобто це абсурд повний, в цьому немає жодної логіки, в цьому немає жодного змісту. Ми за те, щоб карали прогульників – тут нема проблем. Давайте забирати заробітну плату у депутатів пропорційно тим

тому вона є альтернативною до тої пропозиції, яка була фактично врахована повністю. Шановні колеги… Ви наполягаєте, Сергій Володимирович? Ставлю на голосування правку номер 4, вона була врахована частково. Власенко наполягає, щоб вона була врахована повністю. Комітет це не підтримує. Прошу визначатись та голосувати. За-96 Рішення не прийнято. Переходимо до наступної правки. Правка номер 5, народний депутат Синютка. Князевич. Включіть, будь ласка, мікрофон. 13:56:22 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую, шановний пане Голово. Ми пропонуємо все ж таки не вилучати з закону можливість проведення письмової реєстрації народних депутатів України. Це парламентська традиція, яка існує в переважній більшості країн світу. Я думаю, що наші колеги, які ще не мали такої змоги, зможуть, відвідуючи інші парламенти, пересвідчитися в наявності цього роду процедур. І, більше того, я не розумію, чого ми так боїмося залишати десь свої підписи. Чого нам соромитися? Чого нам боятися? Нам треба відверто, публічно, там стоять багато камер і нема нам чого соромитися. Треба в тому числі і свої підписи ставити, які потім є підставою для бухгалтерських розрахунків як письмовий документ. Це завжди було. Більш того, потім воно передається в комітети, і коли голова комітету табелює членів комітету, вона бере чи він бере до уваги в тому числі дані письмової реєстрації як документ, бо їй чи йому теж треба брати на себе якусь відповідальність щодо цього. Зважаючи на ці обставини, давайте не підставляти своїх колег і давайте не ламати ту традицію, яка в українських реаліях започаткована. Дякую. Дякую. Позиція комітету. яку треба підтримувати і їй слідувати, оскільки, повторюю, це один раз чи двічі разыв письмова реєстрація на день – це індульгенція для деяких депутатів, на жаль, щоби розписатися, або навіть іноді буває помічник розписується, а далі вже люди йдуть і займаються своїми питаннями. Тому комітет прийняв рішення відхилити цю пропозицію. Ставлю на голосування правку номер 5 народного депутата Князевича. Прошу визначатись та голосувати. Вона не підтримана комітетом. Врахована частково, За-83 Рішення не прийнято. 7 правка, Івченко. Врахована частково в редакції пропозиція номер 6. Включіть, будь ласка, мікрофон Івченку. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Отут я мушу подякувати комітету, що вони розібралися з суттю тих правок, які подають депутати. Тобто якщо навіть сьогодні депутат після прийняття цього закону не встиг натисканням кнопки "за" зареєструватися, але при цьому він працював в залі Верховної Ради і більше ніж 30 відсотків він реально натискав на кнопку і голосував, то це буде означати, що він був присутній в залі Верховної Ради і він працював робочий день. Але, разом з тим, колеги, я мушу вам сказати, оці новели з депутатськими повноваженнями і роботи з виборцями… Ну, представте собі мажоритарник поїхав, щось трапилось в окрузі. Ну, як довести, що це була поважна причина? Там садочок горів, там ще щось відбувається - він має бути безпосередньо на окрузі. І кошти, які виділяються, вони не йдуть депутатам, вони йдуть на те, щоб утримувати депутатські приймальні. Колеги, от проти цих новел ми і виступаємо. Тому за даний законопроект "Батьківщина" не буде голосувати. Дякую. Я на 15 хвилин продовжую ранкове засідання Верховної Ради України. Позиція комітету. 14:00:06 КАЛЬЧЕНКО С.В. Дякую шановному колезі за те, що високо оцінив роботу комітету, що підтримала Але те, що було сказано, трошечки уточню. Фактично вважається, що він зареєстрований, якщо він не в 30 відсотках взяв у голосуванні, а навіть один раз за відсотком. Це заробітна плата буде нараховуватися, якщо він взяв участь не менше як в 70 відсотках Дякую. Шановні колеги, правка номер 7 була врахована частково комітетом. не наполягає. Правка номер 8, Власенко. Не наполягає.

Ця пропозиція була врахована. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, пропозиція комітету правку номер 9 врахувати. Я зрозумів, я ставлю зараз на підтвердження. Я почув. Включіть, будь ласка, мікрофон Геращенко. Шановні українці, тому що до зали, я бачу, немає сенсу звертатися, ви знаєте, парламент – це завжди політика. Цим законопроектом парламент зводять і депутатів до математики. Тобто діяльність оцінюють не за тим, тим, як ти працював над законопроектами, як ти працював в окрузі, як ти працював з виборцями, чи докладав ти зусиль для впливу на зовнішню і внутрішню політику, на її формування, а все переходить до математики і депутатів перетворюють на "кнопку". Ти маєш просто сидіти і натискати кнопку. І математика тоді оцінює, чи ти хороший, чи ти поганий депутат. Ви знаєте, я думаю, що все-таки наші виборці обирали, дійсно, слуг народу, а не "кнопки". Друзі, не перетворюйтесь на "кнопки", зупиніться, не руйнуйте

"Повноваження народного депутата, делеговані народом як сувереном влади, зобов'язують його брати участь в прийнятті рішень шляхом голосування". Не те, що ви кажете, натискання кнопки, а шляхом голосування. Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування. Є пропозиція поставити на підтвердження правку номер 9 народного депутата Фролова, вона була врахована комітетом. Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

була врахована частково. Включіть, будь ласка, мікрофон Сергію Володимировичу. 14:03:58 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний… Але таймер, якщо можна, назад. Дякую, шановний пане Голово. Я шановному пану доповідачу мушу в якості репліки зазначити, що в усіх парламентах світу існує голосування, воно називається "голосування ногами", коли люди виходять із залу для того, щоб не приймати участь. Це світова практика. Це перше. В жодному парламенті світу не існує того, що ви зараз пропонуєте. Це друге. І третє. Українська Конституція забороняє застосовувати покарання одного й того… два покарання одного й того самого виду, за одне й те саме порушення. Ви пропонуєте і позбавляти зарплати, і позбавляти депутатських за одне й те саме. Це пряме суперечення Конституції України. Ми за те, щоб позбавляли зарплати, якщо депутат не знаходиться на робочому місці, з цим не має жодних проблем, пропорційно до того часу, в який він не приймав участь з поважних причин в сесійному засіданні. Але, я ще раз підкреслю, депутатські, які пов'язують людей з округом, з виборцями, які депутат витрачає на спілкування з виборцями, до цього не мають жодного відношення. Дякую. Дякую. Сергію Володимировичу, ви знаєте, ми іноді, коли дивились раніше засідання Верховної Ради. Таке відчуття було, що вони не руками голосували, а ногами. І де вони ходили цими ногами, було не зрозуміло. Ви наполягаєте на голосуванні? Шановні колеги, я ставлю на голосування правку номер 11, народного депутата Власенка. Вона була врахована частково. Він наполягає на тому, щоб вона була врахована повністю. Прошу визначатись та голосувати. І нагадую, що зараз перейдемо до голосування за закон. Прошу визначатись та голосувати.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 у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України (реєстраційний номер 1035-1). Це той законопроект, який нарешті зможе припинити ту перманентну відсутність деяких народних депутатів в цій залі. Прошу підтримати та проголосувати. 1035-2. Реєстраційний номер 1035-2. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-265 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 229, "Опозиційна платформа – За життя" - 6, "Європейська солідарність" - 0,"Батьківщина" – 1, "За майбутнє" - 4, "Голос" - 15, позафракційні – 10. Дякую. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим. Дякую.